lokum þingársins með því að setja útlendingafrumvarpið á dagskrá á þessum tímapunkti, mál sem er hvorki brýnt né háð einhverri dagsetningu. Eina ástæðan fyrir því að setja það á dagskrá er að þjóna því sem er farið að verða þráhyggjukennd hegðun stjórnarliða

ef stjórnarliðar eru enn á því á þeim tímapunkti að keyra það áfram af þessu afli.

vill láta taka útlendingamálið af dagskrá. En ég vil bæta við að auðvitað liggja líka fyrir beiðnir varðandi það mál um nánari greiningu á þeim áhrifum sem frumvarpið hefur á stjórnarskrárbundin réttindi og réttindi sem varin eru með mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að, hefur fullgilt og lögfest hér á landi. Við þeim beiðnum hefur ekki verið orðið. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur neitað hv. þingmanni um greiningu á því hvort þessi lög standist stjórnarskrá og aðra mannréttindaskuldbindingar sem Ísland hefur gengist undir.

Dagskrárvaldið er hjá forseta og við getum gert tillögur um breytingu á því. Á dagskrá dagsins í dag eru fyrst störf þingsins og svo umræða um fjárlög, sem mér skilst að eftir að ræða ansi mikið um. En það er líka mikið af öðrum málum sem eru svokölluð dagsetningarmál, mál sem þarf að klára fyrir ákveðinn dag. Má þar nefna hækkun á frítekjumarki og eingreiðslu til öryrkja. Þetta eru mál sem þurfa að klárast, þetta eru mál sem ættu að vera fyrst á dagskrá. Í staðinn er sett mál sem er vitað að ef það kemur á dagskrá verður það rætt endalaust.

Virðulegi forseti. Ég tel enga ástæðu til að taka þetta mál af dagskrá þessa þingfundar. Ég vil minna á að þetta er í fimmta skipti sem frumvarp til breytinga á útlendingalögum kemur fyrir þingið þannig að umræðan í þingsal hefur verið veruleg. Þetta mál kom svo inn hér í október og við tókum góða 1. umr. um málið í þessum þingsal sem tók, held ég, alveg tvo heila daga. Við höfum í hv. allsherjar- og menntamálanefnd lagt okkur öll fram við að setja okkur vel inn í þessi mál. Við höfum farið í sérstaka fræðsluferð til Noregs og Danmerkur til að kynna okkur þessi mál betur og hvernig þessum málum er háttað erlendis. Við höfum fengið fjölda góðra umsagna. Við höfum fjallað um þær með málefnalegum og faglegum hætti og nú er þetta mál einfaldlega fullunnið af hálfu nefndarinnar og fyrir liggur nefndarálit meiri hluta þar sem brugðist er við þeim athugasemdum sem fram hafa komið.

Herra forseti. Það er ekki svo að þetta mál sé fullunnið. Það er ótvíræður meiri hluti fyrir þessu máli hér í þingsal. Þingflokkar Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks munu öll sem eitt styðja breytingar á útlendingalögum sem munu hafa í för með sér skerðingu á réttindum fólks á flótta. Við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því að það verði ekki raunin þannig að ég skil ekki hvað meiri hlutinn er að óttast að fresta þessari atkvæðagreiðslu fram í janúar. Það sem hins vegar liggur fyrir er að það er verið að gera grundvallarbreytingu á verklagi lögreglu. Það er verið að taka núna ákvörðun samkvæmt breytingartillögu um það að lögreglan verði ákvörðunaraðili í málum fólks á flótta en ekki bara framkvæmdaraðili með ákvörðunum stjórnvalda. Þetta er gert án þess að spyrja lögregluna hvort hún kæri sig yfirleitt Þetta er grundvallarbreyting á þeirra störfum og ég held að það verði að spyrja a.m.k. lögregluna hvort hún kæri sig um þetta,

þeirrar skoðunar að þetta sé skynsamleg tillaga. Það hefur auðvitað margt breyst í vetur frá því að þetta mál var lagt fram, það hefur verið lagt fram nokkrum sinnum áður. Það er þá einna helst það að núna hafa tveir flokkar, Framsóknarflokkurinn og Vinstrihreyfingin – grænt framboð, ákveðið að styðja þetta mál í einu og öllu. Það þýðir auðvitað að þetta mál kemur til afgreiðslu hér á þinginu og til atkvæðagreiðslu von bráðar. En það liggur hins vegar ekkert á því að klára það fyrir jól því að eins og bent hefur verið á er það ekki rétt sem kom fram hjá hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur að málið sé fullunnið í allsherjar- og menntamálanefnd. Það var tekið út úr nefndinni í ágreiningi. Það voru nokkrir þingmenn sem greiddu atkvæði gegn því að málið færi inn í þingsal, einfaldlega vegna þess að það hafa komið upp mjög sterkar röksemdir fyrir því að það þurfi að fara betur yfir það hvort frumvarpið samræmist stjórnarskrá. Það er eitt atriði. Svo er hægt að tína til nokkur önnur. Í ljósi þess að það er engin tímapressa á málinu þá held ég að það væri skynsamlegt, til að liðka fyrir öðrum þingstörfum og öðrum þingmálum, að ýta þessu fram yfir áramót. Það gefur okkur bæði tíma til að klára málin núna fyrir jólin og gefur okkur tíma til að fara betur yfir útlendingamálið sjálft og er ekki vanþörf á.

til að hægt sé að greiða út eingreiðslu til öryrkja núna sem allra fyrst og til þess að sú eingreiðsla komi ekki til skerðingar á öðrum greiðslum þá þarf Alþingi að taka fyrir frumvarp sem er alger samstaða um í velferðarnefnd. Þá þurfum við helst líka að samþykkja sem allra fyrst fjáraukalögin. Mér finnst það algjörlega óskiljanlegt að stjórnarmeirihlutanum liggi svo gríðarlega á að skerða réttindi útlendinga að það sé ekki hægt að sameinast um þessi mikilvægu mál fyrst,

Virðulegur forseti. Ég að sjálfsögðu styð þessa breytingartillögu heils hugar

Í fyrsta lagi er þetta ekki sama frumvarpið og var lagt fram í fyrsta skipti. Það er búið að breyta því, það hafa heilmiklar breytingar verið gerðar á því, viðbætur og annað tekið út. Í öðru lagi vil ég benda á það að þetta frumvarp hefur aldrei verið afgreitt úr nefnd.

á ekki að ræða það neitt. Það á að beita fyrir sig framgangi kjarabóta til öryrkja til að drepa umræðu um þetta mál. Það er þess vegna sem málið er sett þarna. Þetta mun tefja gríðarlega mikilvæg mál sem allir eru sammála um hér í þessum þingsal og það er augljóst hver tilgangurinn er.

Það hefur ekkert verið brugðist við neinum þessara athugasemda við vinnslu frumvarpsins í allsherjar- og menntamálanefnd. Herra forseti. Ég kem hér upp til að reyna að liðka fyrir þingstörfum og draga úr áhyggjum félaga minna í stjórnarandstöðunni af umræddu máli því að þetta mál er að engu orðið, nú lagt fram í fimmta sinn og hefur verið þynnt út í hvert einasta skipti. Jafnvel eftir síðustu tilraun, fjórðu tilraunina, þegar Sjálfstæðismenn töldu sig hafa vilyrði fyrir því að fá að klára málið hafandi sjálfir hent í gegn máli Framsóknarflokks og Vinstri grænna sem enn jók á vandann í þessum málaflokki, þá virðist ekki vera staðið við það eða menn hafa óttast að það yrði ekki staðið við það og þynntu málið enn meira út. Þetta er ekkert til að hafa áhyggjur af. Þetta mun ekki hafa nein raunveruleg áhrif á það gríðarlega stóra viðfangsefni sem blasir nú við okkur í hælisleitendamálum. Ég tel því skynsamlegast, herra forseti, að ljúka þessu af. Ef maður tryði því að stjórnarflokkarnir myndu nýta tímann

Virðulegur forseti. Ég ætla ekki að setja út á dagskrárvald forseta og tel eðlilegt að þetta mál komist á dagskrá enda er það fullunnið. En ég heyri hér á umræðunni um þessa atkvæðagreiðslu að við erum farin að ræða málefnið sjálft og nefndarálitin og þess vegna held ég að það sé þeim mun meiri ástæða til þess að við komumst í þá umræðu. En mér láðist að nefna það hér áðan og ég vildi bara vekja athygli þingheims á því að með nefndaráliti meiri hlutans er líka breytingartillaga. Það er bráðabirgðaákvæði sem er ætlað að ná utan um börn og fjölskyldur þeirra sem hafa hér ílenst, aðallega vegna Covid og þess að stjórnvöld hafa ekki getað látið fara fram frávísanir. Ég vil bara hvetja þingheim til að kynna sér þetta bráðabirgðaákvæði sem ég held að sé mikilvægt innlegg

er ekki upphaf og endir umræðunnar um þann mikilvæga málaflokk sem eru útlendingar á Íslandi sem við viljum (Forseti hringir.) og eigum að bjóða velkomna og ég vænti þess að hér verði frekari umræðu um þann mikilvæga málaflokk og það verði ekki einskorðað við þetta frumvarp sem hér er.

Það er mikil ástæða til að við höldum okkur við efnið og reynum að koma í gegn fyrir jólin því sem okkur þykir liggja hvað mest á

á, hugsanlega er hægt að gera enn þá betur en þegar hefur verið gert. Hversu oft sem það er þá búið að koma hér fyrir þingið er aukaatriði. Mér finnst engin ástæða til þess að vera með einhver leiðindi og hafa þetta inni til að við getum talað hér fram á vor, því það munum við gera. Við lofum því.

stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna og réttindi borgaranna samkvæmt mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur skuldbundið sig til að uppfylla. En það kemur fram í greinargerð með þessu frumvarpi að ekki hafi þótt tilefni til að kanna það hvaða áhrif það hefði á stjórnarskrárbundin réttindi og mannréttindasáttmálabundin réttindi þeirra sem málið snýr að. Það hafi ekki þótt tilefni til þess þó svo að málið hafi augljós

Það er verið að setja það hérna fremst á dagskrá á eftir fjárlögum, störfum þingsins, fram yfir eingreiðslu almannatrygginga, einfaldlega af því að við munum vera hérna til að tala um það hvernig ríkisstjórnin er að brjóta á stjórnarskrárvörðum réttindum fólks.

það er ekkert flókið við það. En síðan eigum við auðvitað að fá þessi álit sem ráðuneytið trassaði sjálft að búa til. Þetta frumvarp er ekki fullbúið. Það er mjög skýrt og mjög aðgengilegt fyrir alla sem vilja skoða það á heiðarlegan hátt

er það ekki svo að það sé nauðsynlegt að breyta hér lögum og lögfesta þetta bráðabirgðaákvæði til þess að þessi hópur fólks fái hér dvalarleyfi. Það er heimild í útlendingalögunum nú þegar að veita þessu fólki dvalarleyfi á Íslandi. Það er hægt að beita ákvæði um mannúðardvalarleyfi vegna aðstæðna þeirra vegna þess að þau eru búin að vera hérna lengi út af Covid. Það er hægt að taka ákvörðun um það að þessi börn og fjölskyldur þeirra beri ekki ábyrgð á þeim drætti sem hefur orðið á brottvísunum sem varð vegna Covid. Það er hægt að túlka lögin með ýmsum hætti og það er einmitt eðli útlendingalaganna að það er svo mikið matskennt þar inni. En það er líka hægt að taka ákvörðun um að setja mál um eingreiðslu öryrkja fremst á dagskrána til þess að við getum afgreitt það og það sé hægt að borga þeim þetta út tímanlega fyrir jól. Það er ákvörðun meiri hlutans að hafa það ekki þannig. Við skulum muna það.

óhuggulegt við þetta mál er að það er fimm sinnum flutt af ráðherrum Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að formenn Framsóknarflokks og Vinstri grænna haustið 2017 hafi skrifað undir samkomulag allra formanna nema Sjálfstæðisflokksins þá um að það ætti að breyta lögunum með sameiginlegri vinnu allra þingflokka. Það hefur verið brotið og þess vegna hljóta a.m.k. þingmenn Vinstri grænna og Framsóknar nú að

Það rignir yfir okkur skilaboðum. Ég fékk skilaboð frá konu núna í gær sem er bara að bíða eftir að geta farið að kaupa jólagjafir. Það er raunveruleg neyð hjá fólki, en einhverra hluta vegna þá finnst stjórnarmeirihlutanum hér á Alþingi meira aðkallandi að skerða réttindi útlendinga en að afgreiða þessi mál sem er alger samstaða um hérna í þingsal. Þetta er svo ógeðfellt.

Nú er ég að upplifa það í fyrsta skipti sem maður sá í sjónvarpinu hérna áður fyrr; hér er að hefjast þetta reiptog í aðdraganda jóla, hvaða mál eigi að fara hér í gegn.

Ég mun á engum tímapunkti samþykkja þetta mál, en ég held að það sé eðlilegt að við höldum áfram umræðu um það sem við erum tilbúin að sameinast um og það er auðvitað að standa með þeim sem verst standa í þessu samfélagi.

Það snýst einfaldlega um það, virðulegur forseti, að þótt Bryndísi Haraldsdóttur, hv. formanni allsherjar- og menntamálanefndar, finnist vera kominn tími til að ræða þetta mál þá er staðreynd málsins einfaldlega sú að í dag er 9. desember og það er bara ekki tími til að ræða þetta mál.

Þannig að þegar það er greinilegt að það er ágreiningur og það er ekki búið að hlusta á allt og það er ekki búið að athuga hvort það standist stjórnarskrá, þá er þingið ekki búið að vinna vinnuna sína. Þess vegna á þetta mál ekki að koma hingað inn og á svo sannarlega ekki að vera sett í forgang fram yfir það hvernig við förum með aldraða og öryrkja.

þið segið nei eruð þið að kjósa gegn öldruðum og öryrkjum. Það er það einfalt. Herra forseti. Við erum sannarlega ekki að ræða málið hér. Við erum að ræða það hvort það sé tími til að ræða það. Það er nákvæmlega það sem við erum að ræða. Þegar ég nefni það að það hafi borist 17 umsagnir þá er ég að benda á að það hefur ekki verið brugðist við þeim umsögnum með neinum hætti.

Hún er það sem kallast á góðri íslensku skítamix til að reyna að bjarga einhverjum litlum hópi barna fyrir horn, til að hjálpa meiri hlutanum að sofna á kvöldin yfir þessu frumvarpi. þá þarf ekki að breyta neinum lögum til þess að bjarga þessum börnum í fyrsta lagi. Í öðru lagi er ekki verið að gera neinar breytingar í frumvarpinu til að bregðast við þeim ábendingum sem hafa komið fram um það t.d. að ákvæði frumvarpsins brjóti gegn réttindum barna.

En hún áréttar líka og sýnir bara mjög skýrt það sem ég ætla að árétta hér, sem er að dagskrárvaldið er hjá meiri hlutanum. Ég vil bara ítreka það

Þið setjið það að skerða réttindi útlendinga fram fyrir öll þessi dagsetningarmál sem þið eruð búin að biðja okkur um að greiða fyrir í þinginu. (Forseti hringir.) Það er þá bara algerlega á hreinu.

Forseti. Ég lagði þessa tillögu fram og styð hana vegna þess að það er óábyrgt af forseta og stjórnarliðum að tefla í tvísýnu fjölda mála sem eru viðkvæm í tíma og liggja fyrir þinginu núna. Og til hvers? Ekki til neins annars en að þjóna þráhyggju stjórnarliða að draga úr réttindum útlendinga. Það er jólagjöfin í ár. Takk fyrir. En fyrst við erum hér í salnum, forseti, og ég sé hér hæstv. félagsmálaráðherra, þá vil ég minna forseta á að koma því til félagsmálaráðherra, þannig að hann eigi nú örugglega heimangengt þegar og ef þessi umræða fer af stað, að nærveru hans hefur verið óskað, eins og hann komst reyndar undan að verða við á fyrri stigum í málinu. En nú er nærveru hans óskað vegna þess að ráðuneytið tróð sér inn í feril málsins hjá allsherjar- og menntamálanefnd.

hverjir það eru sem kusu ekki með því að setja ykkur í forgang. Það eru þingmenn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar. Það er fólkið sem þið skuluð senda tölvupóst. Það er fólkið sem þið skuluð hringja í og minna á hver forgangurinn á að vera. Þetta er ekki ódýr pólitík. Þetta er það að þið skulið muna hvað skiptir máli og hver forgangurinn á að vera.

að ræða þetta mikilvæga mál um útlendinga sem hér er verið að tala um að við höfum ekki tíma í. Ég verð bara að benda á það að á dagskrá þingsins eru, held ég, mun færri mál núna fyrir þinghlé á jólum en oft áður. Ég hef fulla trú á því að ef við sameinumst um það þá náum við góðri umræðu um öll þessi mál sem fyrir okkur liggja. Við munum klára málin fyrir öryrkjana og önnur þau mikilvægu mál sem við þurfum að klára hér. Við höfum nægan tíma til þess og því segi ég nei við þessari dagskrártillögu.

Forseti. Ég styð þessa dagskrárbreytingartillögu af því að þetta mál er ekki tilbúið til umræðu í þingsal. Okkur vantar að það sé klárað að fara yfir umsagnir og fengin álit vegna mögulegra stjórnarskrárbrota í þessu máli. Það er ótækt að við séum að ræða það í þingsal þegar það er vafi þar um. Það er bara fáránlegt. Ég bendi einnig á að þetta er ekki ódýr pólitík. Pólitík snýst um forgangsröðun snýst um forgangsröðun. Það þarf að velja eitt sjónarmið umfram annað þegar allt annað stendur á jöfnu. Hér er valið að setja eingreiðslu til öryrkja sem allt þingið er á, öll velferðarnefnd er að flytja. Það er valið að setja það á eftir þessu máli þar sem verið er að reyna að koma í gegn stjórnarskrárbrotum á fólki sem er á flótta. Það er fáránlegt.

Það er umhugsunarefni að frumvarp sem er búið að leggja fimm sinnum fyrir Alþingi Íslendinga áður sé jafn illa unnið og þetta frumvarp.

að umsögn frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna í Norður-Evrópu skuli berast á síðustu dögum í umfjöllun nefndar á ensku — á ensku. Þingmálið á Íslandi er íslenska, líka í nefndunum, en það virðist vera enska í nefndunum í þessu tilviki. Núna á að fara að þýða þetta frumvarp. Það sem við eigum að gera, stjórnskipuleg skylda okkar er að klára fjárlögin. Það stendur í 42. gr. stjórnarskrárinnar. Við eigum að leggja í þá vinnu, klára þá vinnu vel, líka fjáraukann, og fjalla þar um réttindi aldraðra borgara í landinu til að fá eingreiðslu fyrir jólin, líka að Alþingi Íslendinga veiti heimild

að það stæðu yfir viðræður milli fjármálaráðuneytisins og lífeyrissjóðanna um skuldir ÍL-sjóðs. Samkvæmt mínum upplýsingum er þetta rangt. Það standa engar viðræður yfir enda telja stjórnir lífeyrissjóðanna sér ekki heimilt að semja um skerðingu á eignum sjóðfélaga, þó það nú væri.

Kröfur samkvæmt skuldabréfaflokkunum og skilmálum þeirra teljist að fullu eign í skilningi stjórnarskrár Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu og viðauka við hann, þar með talið höfuðstóllinn, verðbætur, áfallnir vextir og fastir samningsbundnir vextir út lánstímann. Ég verð að viðurkenna, virðulegi forseti, að ég hef enga trú á því að hæstv. fjármálaráðherra muni standa við stóru orðin og leggja fram frumvarpið sem hann boðaði. Hann er algjörlega kominn út í skurð í þessu máli og í staðinn fyrir að þráast við ætti hann kannski bara að viðurkenna það og gangast við því að þessi sérkennilegi blaðamannafundur sem hann hélt hérna í haust, þar sem hann hótaði lagasetningu og þóttist geta stillt lífeyrissjóðum upp við vegg og hlaupist undan ríkistryggðum skuldbindingum, var frumhlaup. Þetta voru kúrekastælar, alvarlegt frumhlaup sem hafði strax áhrif á virði bréfanna. Á meðan hæstv. ráðherra viðheldur þessari óvissu í staðinn fyrir að gangast við því að hann hafi rangt fyrir sér þá verður virði þessara eignaflokka í óvissu, er virði bréfanna haldið niðri að ósekju og þannig er hæstv. ráðherra bæði að skaða trúverðugleika ríkissjóðs sem útgefanda skuldabréfa og í raun að skaða hagsmuni lífeyrissjóðanna og sjóðfélaga þeirra.

en sem geta gert og hafa gert stöðuna enn verri fyrir þá sem síst skyldi. Framboðsvandi húsnæðis undanfarinna ára hefur þrengt stöðuna talsvert. Vinstri stjórn eftirhrunsáranna

Það eru leiðir, forseti, sem við ættum að horfa til. Fjárlögin nú til að mynda gera varanlega hækkun húsnæðisbóta sem var sett á hér í vor til þess að bregðast við verðbólgunni. Nú er verið að gera hana varanlega miðað við verðlagsspá næsta árs. Það er vel. Forseti. Það eru allir sammála um að það er ábyrgðarhluti okkar hér að tryggja húsnæðisöryggi í formi skilvirks húsnæðismarkaðar. En það er líka ábyrgðarhluti að horfa þar til heildarlausna sem skila raunverulegum árangri en grípa ekki til hljómfagurra skyndilausna sem því miður geta komið verst niður á þeim sem mesta aðstoð þurfa.

Herra forseti. Ekki alls fyrir löngu voru allmargir drengir í Menntaskólanum við Hamrahlíð sakaðir um kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi ráðherra blandaði sér í málið með yfirlýsingum. Skólastjórnendur voru gagnrýndir mjög harkalega fyrir að vera ekki nógu yfirlýsingaglaðir nú hefur eins konar rannsóknarnefnd, ráðgjafahópur held ég að sé kallað, farið yfir þessi mál og komist að því að í a.m.k. í einhverjum tilvikum hafi drengir verið ranglega sakaðir um þessa þessa háttsemi og með hreinum uppspuna. Þetta er auðvitað hræðilegt fyrir þá sem í því lentu en þetta er líka hræðilegt fyrir raunveruleg fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis í þessum skóla og annars staðar og áminning um mikilvægi þess að dæma ekki of snemma í svona málum heldur rannsaka þau og komast að því hvað er rétt og hvað ekki.

lenda í því að vera hugsanlega síður trúað. Þetta er gömul og gild regla sem ég held að við ættum að halda í heiðri, stjórnmálamenn sem aðrir, að dæma ekki of snemma.

Hæstv. forseti. Því er gjarnan haldið á lofti að Ísland sé ríkasta land í heimi af svokölluðum endurnýjanlegum grænum orkugjöfum og þjóðin hefur verið dálítið stolt af. Við erum nefnilega heimsmeistarar í ansi mörgu, sérstaklega þegar sérhagsmunirnir sjálfir halda um reiknistokkinn. Þegar grannt er skoðað í þessum efnum eigum við hins vegar bara eitt staðfest heimsmet á alþjóðlegum mælikvarða

Við erum sömuleiðis ein þjóða heims sem sólundar yfir 80% af orkuauðlindum okkar til orkufrekrar mengandi stóriðju. Nú hefur bæst í liðið hinn nýi óhefti og frjálsi orkugeiri með grænþvottarstimpilinn á lofti, merkir sér allt, sama hvaða ósómi er undir. Nú eigum við grænasta ál í heimi framleitt með grænustu orku í heimi og svo eigum við auðvitað grænustu gagnaver í heimi sem grafa eftir grænustu rafmyntum í heiminum. Og svo erum við með áform um græna orkugarða sem flokka mætti kannski frekar undir efnaverksmiðjur. Virðulegi forseti. Vindorkuáform sem nú hafa verið sett á svið

Ef markmiðið er að skapa sátt um vindorkuver hér á landi þá sýnist mér því miður stefna í algjört óefni eins og staðan er. Atgangur orkugeirans er einfaldlega allt of mikill þegar vanmáttur sveitarfélaga er annars vegar og ekki til að dreifa haldbærum lögum eða reglum í málaflokknum.

En fyrst og síðast er verið að ráðast hér á okkar verðmætustu auðlind með þeim grófustu iðnaðaráformum sem sett hafa verið á svið í íslenskri náttúru frá upphafi.

Forseti. Ég vil gera að umtalsefni alvarlega stöðu ríkisfjármála á Íslandi. Við stöndum nú frammi fyrir því í umræðu hér á þessu hausti að samþykkja fjárlög með verulegum halla. Þetta er alveg sérlega mikið áhyggjuefni. Ástæða þess hve mikið áhyggjuefni það er er sú að staðan í íslensku efnahagslífi kallar ekki á innkomu ríkisins til að styðja við innlenda eftirspurn heldur þvert á móti aðhald til að byggja undir hagvöxt til lengri tíma. Á tímum Covid var eðlilegt að ríkið stigi inn. Það var eðlilegt að ráðist yrði í opinberar fjárfestingar eða þeim flýtt. Það var eðlilegt að ráðnir væru nýir ríkisstarfsmenn og ríkið lét ekki sitt eftir liggja. Ríkisstarfsmönnum fjölgaði um 4.100 á sama tímabili og starfsfólki fækkaði í atvinnulífinu almennt. Nú er komin upp ný staða. Atvinnuleysi er komið niður í það stig sem það er til lengri tíma á Íslandi og eðlilegt er. Það er þensla á Íslandi. Það er viðvarandi verðbólga sem mun halda áfram ef ríkið styður ekki við tilraunir Seðlabankans til þess að ná tökum á því ástandi með því að draga úr eigin umsvifum. Það sem við þurfum að gera er að standa í lappirnar. Ef við gerum það ekki köllum við yfir þjóðina viðvarandi verðbólgu sem við höfum mýmörg dæmi um í sögunni að skilar sér í engu öðru en að drepa niður hagvöxt á Íslandi og draga úr lífskjörum til lengri tíma. Það er erfitt og það er andstyggilegt að þurfa að segja nei við útgjöldum

Þetta er ósjálfbær staða sem við verðum að bregðast við.“ Virðulegi forseti. Maðurinn minn missti sig aðeins í jólaljósainnkaupum á aðventunni og það verður enginn runni ósnertur hjá okkur þetta árið. Jólaljósin í skammdeginu á Íslandi eru eitt af mörgu sem er í uppáhaldi hjá mér við jólin. Ég kom svo heim í gær og það var ískalt heima. Ég gekk þá bara á ofnana og skrúfaði aðeins upp og kveikti á einum sem hafði verið óhreyfður. Þetta hljómar hversdagslega en er mjög fjarri aðstæðum flestra nágranna okkar í Evrópu. Það er nefnilega orkukrísa í Evrópu og þar leggjast allir á eitt við að spara orku. Smitskömm hefur vikið fyrir orkuskömm. Við Íslendingar erum hins vegar í algjörri forréttindastöðu í þessum málum og tengjum illa við bága stöðu á meginlandinu. En staða okkar kom ekki af sjálfu sér. Hún datt ekki af himnum ofan. Hér höfðu íslensk stjórnvöld, bæði ríki og borg, hugrekki til að fara í orkuskipti á seinustu öld. Þótt þau hafi verið umdeild þá efast enginn um þau í dag. Glæfralegar ákvarðanir forsvarsmanna Evrópusambandsins leiddu hins vegar til þeirrar stöðu álfunnar að hún er háð rússneskri orku. Íbúarnir súpa nú seyðið af því.

að vinna gegn loftslagsbreytingum og bæta orkuöryggi. Hér heima eru síðan grænu orkuskiptin fram undan, risastórt verkefni, og við höfum sofnað á verðinum undanfarin ár. Við þurfum að forgangsraða orkuskiptum og leggjast á eitt við að auka framleiðslu endurnýjanlegrar orku. Ástandið í Evrópu … (Gripið fram í.) — ástandið í Evrópu er brýn áminning um það.

Við Íslendingar erum stolt af því að vera lýðræðisþjóð. Á fjögurra ára fresti kjósum við fulltrúa til að stjórna landinu og setja okkur lög. Margir spyrja sig hins vegar hvort fólk sem býr við fulltrúalýðræði geti í raun og veru ráðið einhverju um þær ákvarðanir sem teknar eru í umboði þess. Er í raun eitthvað hlustað á skoðanir fólks? Í þingsköpum Alþingis segir, með leyfi forseta: „Nefnd getur við umfjöllun máls óskað skriflegra umsagna um það frá aðilum utan þings. Á sama hátt geta þeir er mál varðar komið skriflegum athugasemdum sínum að eigin frumkvæði á framfæri við nefnd. Sömuleiðis getur nefnd samþykkt að taka við gestum og hlýða á mál þeirra.“ Með þessu ákvæði í þingsköpum er komið til móts við þá hugmynd að mikilvægt sé að fá álit einstaklinga, stofnana, félagasamtaka og fyrirtækja á þeim lögum sem verið er að setja eða breyta hverju sinni. Allt hljómar þetta vel og utan frá lítur þetta út eins og virkilega sé hlustað á álit þeirra aðila sem hafa aðkomu að viðkomandi máli. Raunveruleikinn er hins vegar sá að hlustað er á fæstar athugasemdir þeirra sem berast nema þeir bendi á þeim mun alvarlegri ágalla á málinu. Það er þó þannig að orðið er við öllum athugasemdum sem koma frá því ráðuneyti sem samdi frumvarpið en oft uppgötvar það ágalla eða hluti sem betur mættu fara eftir að frumvarpinu er skilað inn til þingsins. Sem nýr þingmaður sit ég oft hissa á nefndarfundum þar sem lögmætar og góðar ábendingar komu fram hjá umsagnaraðila en fulltrúar stjórnarmeirihlutans velja að hunsa þær ábendingar, greinilega af ótta við að styggja viðkomandi ráðherra eða setja ríkisstjórnarsamstarfið í hættu. Forseti. Prentútgáfa Stundarinnar datt inn um bréfalúguna í morgun og kennir þar ýmissa grasa; að ættleidd börn frá Srí Lanka fyrir tæpum þremur áratugum séu mögulega fórnarlömb mansals og lítið sé um svör við spurningum þolenda hjá dómsmálaráðuneytinu, að Bragi Guðbrandsson haldi stöðu sinni hjá barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna þrátt fyrir þá niðurstöðu að Barnaverndarstofa hafi brugðist eftirlitsskyldum sínum á hans vakt, að kjörræðismaður Íslands í Suður-Afríku þangað til fyrir tæpum áratug sé í miklum vandræðum vegna misbeitingar á valdi, að kjörræðismaður Íslands í Hvíta-Rússlandi fljúgi ítrekað í einkaþotu einræðisherra landsins, að ríkið úthluti fyrirtækjum norsks eldisrisa kvóta þvert á lög, að stjórnvöld breyti reglugerð eftir beiðni vinar forsætisráðherra, að maður hafi sloppið við refsingu eftir að hafa nauðgað þremur stúlkum vegna tafa hjá lögreglu. Það er ekki dæmt of snemma, það er ekki dæmt yfirleitt þrátt fyrir að játning hafi legið fyrir. Að heimilin greiði 60% umhverfisskatta þegar mengunin er mest hjá fyrirtækjum, að við getum fengið á okkur 15–20% hærra orkuverð vegna ákvörðunar Landsvirkjunar um að hætta að gefa íslenskum neytendum vottun um að rafmagnið sem þeir séu að kaupa sé grænt.

En við hljótum að geta gert okkur grein fyrir því að það skiptir líka máli hvernig er stjórnað, það skiptir væntanlega aðalmáli. Eftir atkvæðagreiðsluna áðan sjáum við hvernig er stjórnað, að öryrkjar verða bara að bíða dálítið lengur eftir réttlæti.

Fjárframlög dugðu ekki fyrir þeim fjölda og því fer fjarri að upphafleg markmið hafi náðst. Nú á hins vegar að gera aðra tilraun með framlengingu til næstu tveggja ára

er gert ráð fyrir að meðalkostnaður á samning sé 30 millj. kr. fyrir árið 2023 þegar það liggur fyrir að meðalkostnaður samninga var 600 þús. kr. hærri fyrir tveimur árum.

Kjarasamningar þeirra sem vinna í þessum geira eru lausir og ekki liggur fyrir hver útkoman verður og því er það ljóst nú þegar að ekki verður um 50 viðbótarsamninga að ræða á næsta ári. Þá má einnig spyrja þeirrar spurningar: Hvers vegna er verið að kvótasetja framlög til hóps sem þarf svo sannarlega á þessari þjónustu að halda?

Herra forseti. Nýtt varaflugvallagjald. Fyrir fjórum árum síðan skilaði starfshópur sem sá sem hér stendur veitti formennsku af sér skýrslu undir heitinu Uppbygging flugvallakerfisins og efling innanlandsflugsins sem almenningssamgangna. Í starfshópnum sátu einnig Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar, og Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðarmaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Fyrir starfshópnum lágu tvö stór úrlausnarefni. Annars vegar að bæta aðgengi íbúa landsbyggðarinnar að miðlægri þjónustu höfuðborgarinnar með þeim hætti að innanlandsflugið standi undir nafni sem almenningssamgöngur. Í almennri umræðu hefur verið talað um skosku leiðina í þessu sambandi, í dag betur þekkt sem loftbrúin. Hins vegar sneri seinna verkefnið að því hvernig best væri að standa að viðhaldi og nýframkvæmdum á flugvöllum landsins. Verkefnið í hnotskurn kemur til af því að gamla varaflugvallagjaldið var lagt af í maí 2011 en við það hrundi tekjustofn til nýframkvæmda og viðhalds á flugvöllum landsins. Fjármagnið sem varið var til flugvalla landsins lækkaði að meðaltali úr 1.400 milljónum í 350 milljónir á verðlagi ársins 2017. Í skýrslunni var lagt til að sett yrði á 100–300 kr. varaflugvallagjald á hvern fluglegg. Í samráðsgátt stjórnvalda er nú komið fram frumvarp þar sem lagt er til að varaflugvallagjald sé tekið upp og lagt til að 200 kr. varaflugvallagjald sé lagt á flugmiða fyrir hvern fluglegg. Það hefur verið ljóst um árabil að niðurlagning varaflugvallagjaldsins í maí 2011 var mikið óheillaskref fyrir íslenska flugvallakerfið og það ástand sem skapaðist í framhaldinu var aldrei bætt. bætt. Fjármögnun flugvallakerfisins hefur verið í miklum ólestri í rúman áratug, frá því að gamla varaflugvallagjaldið var lagt af. Varúðarorð þeirra sem best þekktu til voru höfð að engu. Markmið nýs varaflugvallagjalds er til að bæta úr þessari stöðu.

Herra forseti. Hér undir liðnum störf þingsins ætla ég til tilbreytingar að ræða um störf þingsins. Það hefur verið mér hugleikið undanfarið hvernig löggjafarvinnan á sér stað hér á þessu þingi án þess að alltaf sé gætt að því að þau lög sem við erum að samþykkja hér í þessum þingsal standist stjórnarskrá stjórnarskrá lýðveldisins Ísland frá árinu 1944. Stjórnarskráin er grundvallarlöggjöf, löggjöf sem öll önnur lög þurfa að vera í samræmi við. Í stjórnarskránni er kveðið á um stjórnskipan landsins en einnig um grundvallarréttindi sem hver manneskja hér á landi skal njóta. Margar þeirra skyldna sem lagðar eru á ríki í þeim reglum, þeim réttindum, koma úr alþjóðlegum samningum sem Ísland hefur samþykkt.

í ráðuneytinu þegar um er að ræða stjórnarfrumvörp áður en frumvarpið kemur til þings og er ekki óalgengt að sjá í greinargerð og texta með lagafrumvörpum að frumvarpið gefi ekki tilefni til athugunar á því hvort það hvort það standist stjórnarskrá. Í nýlegum dómi sem féll í Hæstarétti var Alþingi ávítt fyrir að sinna ekki því sem dómurinn kallar stjórnskipulega skyldu þess til að tryggja það að lög sem eru samþykkt hér standist stjórnarskrá. Þar var komist að þeirri niðurstöðu að lög sem hefðu verið samþykkt hér á þingi og tilgreint í greinargerð að ekki væri þörf á skoðun á í samræmi við stjórnarskrá stæðust ekki stjórnarskrá.

Í Guardian í gær var fjallað um að lundastofninn gæti horfið síðar á öldinni. Þessar sorglegu sögur og staðreyndir um afleiðingar loftslagsvandans draga fram sömu myndina og vandinn hverfur ekki þó að við séum annars upptekin núna í dag við að glíma við verðbólgu, fjárlagahalla, dýrtíð og önnur vandamál. Afleiðingarnar eru þegar farnir að ógna lífsskilyrðum og þær verða bara meiri eftir því sem tíminn líður. Síðustu ár hafa verið þau heitustu frá upphafi mælinga. Skógareldar og þurrkar eru nú tíðari og alvarlegri en nokkurn tíma fyrr, veðuröfgar færast í aukana og fellibyljum og flóðum fjölgar með tilheyrandi afleiðingum. Þær draga tugþúsundir til dauða hvert ár og valda ólýsanlegum skemmdum. Milljónir neyðast til að flýja eigin heimkynni til að bjarga sér og sínum. Eftir um 30 ár gæti þessi fjöldi náð meira en 1 milljarði — 1 milljarði. Stjórnvöld á Íslandi eru ekki tilbúin að lýsa yfir neyðarástandi. En hvaða orð geta annars lýst veruleika þessa fólks? Það þarf ekki bara að rýna í skýrslu til að vita hver vandinn er, það nægir líka að opna fréttavefinn til að sjá veðurhamfarir nú á áður óþekktum mælikvarða. Verði ekki gripið til aðgerða munu grundvallarbreytingar eiga sér stað á jörðinni, loftslagi hennar og vistkerfum. Þær hlífa engum, spyrja hvorki kóng né prest, þó að þær bitni mismikið á íbúum jarðarinnar. Þetta er ekki eingöngu prófraun á skynsemi og samvinnu. Vandinn kallar líka á samtal um siðferðisgildi gagnvart jörðinni sjálfri og mannslífunum öllum og ekki síst gagnvart framtíðarkynslóðum. Svarið er nokkuð einfalt í mínum huga: Okkur ber skylda til að takast á við þessa stærstu ógn okkar tíma af fullum krafti. Við getum öll gert betur og við verðum að gera það. Það er nákvæmlega kjarni málsins. Virðulegur forseti. Hvers vegna á ríkið að eiga banka og binda fjármuni sína í fjármálastofnunum sem þeir fengu t.d. í stöðugleikaframlaginu? Ríkið hefur engin áhrif á rekstur, vaxtastig, útlán eða almenna þjónustu, viðskiptakjör við almenning í landinu. Fjöldi útibúa hefur verið lokað undanfarin ár og ríkið ekkert haft um það að segja. Eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum er metinn í dag á um 354 milljarða kr. og ég verð að segja það að ég er komin á þá skoðun að það sé hagur almennings í landinu til lengri tíma litið að ríkið selji í skrefum allan eignarhluti í þessum fjármálastofnunum þegar komin verður ný löggjöf sem tryggir að bankasýsluklúðrið endurtaki sig ekki og almenningur geti treyst því að fá sem hæst verð fyrir sinn hlut og það sé allt gegnsæi í

og allri þjónustu við fólk og fyrirtæki. Ég held að draumur margra, mín og annarra, um einhvern samfélagsbanka sé tálsýn því að ríkið mun og hefur ekki haft neitt með það að gera hvernig rekstri bankanna er hagað í sinni eigu og hefur trúlega ekki möguleika á því. Við þurfum þetta fjármagn til innviðauppbyggingar í landinu, til fjölda málaflokka, og peningunum er betur varið í framfarir og aukna velsæld fyrir fólkið í landinu frekar en að binda fjármuni í bankarekstri á vegum ríkisins sem við höfum ekkert um að segja. Jú, við fáum auðvitað einhvern arð, gætum á móti losað okkur við aukinn vaxtakostnað af lánum. Látum ekki klúðrið í síðustu sölu á Íslandsbanka eyðileggja fyrir að fjármunir í bönkum nýtist frekar almenningi í landinu til uppbyggingar í framtíðinni. Herra forseti. Fjölmiðlamaðurinn Jakob Bjarnar Grétarsson skrifaði frétt á vefinn vísir.is fyrir tveimur dögum síðan. Þar segir, með leyfi forseta: „Í sömu vikunni og öll spjót stóðu á dr. Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra vegna stýrivaxtahækkunar voru sendibílastjórar að keyra mublur og fínerí í stórum stíl inn í Seðlabankann. Sendibílastjórum sem Vísir heyrði í þótti þetta skjóta skökku við; Ásgeir vildi með stýrivaxtahækkuninni skikka fólk til þess að spara, hætta óráðsíu og sukkinu, táslumyndir frá Tene virtust eitur í beinum seðlabankastjóra en á sama tíma voru þeir að burðast með húsgögn fyrir milljónir í Seðlabankabygginguna.“ Umfangsmiklar Umfangsmiklar breytingar á Seðlabankanum kosta sitt og fram kemur í fréttinni að þær muni kosta um 3 milljarða kr. Kannski ætti seðlabankastjóri að líta í eigin barm áður en hann sendir almenningi kaldar kveðjur.

hvað fór í launakostnað, kostnað vegna breytinga á húsnæði, kostnað vegna breytinga á fjármögnun fjármálaeftirlitsins og sundurliðun á öðrum mögulegum viðbótarkostnaði ótilgreindum. En ég hef engin svör fengið. Hv. þm. Logi Einarsson lagði fram fyrir um sjö vikum fyrirspurn um tekjur og eignir landsmanna árið 2021, spurningum sem auðveldlega er

Að verða að yfirgefa íbúð sína vegna þess að viðkomandi er veikur einstaklingur í almannatryggingakerfinu og hefur bara ekki efni á græðgishækkun sem fer yfir heildargreiðslu hennar frá kerfinu er fjárhagslegt ofbeldi af verstu gerð.

Við verðum að hjálpa öllum sem eru í neyð, eða er það ekki?

Herra forseti. Nú þegar verðbólgan hefur verið í sögulegu hámarki gengur mörgum illa að halda heimilisbókhaldinu réttum megin við strikið og það þarf að bregðast við. Við hér á Íslandi þurfum að bregðast við líkt og nágrannaþjóðir okkar hafa gert til þess að mæta stöðu stöðu heimilanna með stuðningi, bæði vegna húsnæðis og svo til barnafjölskyldna. Þetta hafa norrænu ríkin í kringum okkur gert sem eru líka að glíma við

og horfa á hvernig þau nota tilfærslukerfin til að jafna leikinn, til að jafna kjörin.

ár. Þá voru húsnæðisbætur hækkaðar um 10% en leiguverð hefur hækkað á þessu tímabili, eða frá árinu 2017, um 35%. Við leggjum því til að bæturnar verði hækkaðar aftur um 10% strax um áramótin til viðbótar hækkuninni frá því í sumar. Við höfum auk þess nú þegar lagt til á Alþingi að komið verði á leigubremsu á leigumarkaði, líkt og verkalýðshreyfingin hefur ítrekað kallað eftir og ríkisstjórnin reyndar lofað með lífskjarasamningunum en svikið. Vaxtabótakerfið sem snýr að þeim sem eiga húsnæði hefur markvisst verið veikt frá árinu 2014 og nú er svo komið að það þjónar ekki lengur tilgangi sínum. Við í Samfylkingunni teljum mjög mikilvægt á tímum verðbólgu og vaxtahækkana að skerðingarmörk vegna eigna í vaxtabótakerfinu verði hækkuð í samræmi við hækkun á íbúðaverði en líkt og allir vita hefur húsnæðisverð hækkað mjög mikið undanfarin ár hér á landi.

sem er nálægt efri mörkum eignaskerðingarinnar. Það er ekkert nýtt, herra forseti, að við í Samfylkingunni tölum fyrir stuðningi við barnafjölskyldur. Allir hljóta að fallast á að það er nauðsynlegt að beita barnabótakerfinu markvisst í núverandi stöðu. Ísland hefur lengi verið eftirbátur hinna norrænu ríkjanna þegar kemur að greiðslum vegna framfærslu barna. Hér byrja barnabætur að skerðast við lægstu laun en í hinum norrænu ríkjunum eru þær ótekjutengdar, nema í Danmörku þar sem barnabætur byrja að skerðast þegar rúmlega meðallaunum er náð.

Þetta eru jöfnunartæki, húsnæðisbætur, vaxtabætur, barnabætur, sem við þekkjum vel og vitum að virka vel. Kerfin eru til, það eina sem þarf að gera er að stilla viðmiðin þannig að þau gagnist fólki með millitekjur og lágar tekjur betur en þau gera nú. Auk þess viljum við halda áfram uppbyggingu almenna íbúðakerfisins en í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að að draga úr stuðningi sem er ótrúlegt í því ástandi sem er á húsnæðismarkaði í dag. Almenna íbúðakerfið er eina stóra, félagslega kerfið sem við eigum og það þarf að byggja undir það kerfi mun betur en nú er gert. Þar eigum við líka að líta til norrænu ríkjanna sem eru með húsnæðiskerfi sem hafa staðist tímans tönn og virka vel fyrir fólk á meðaltekjum og lágum tekjum. Við þurfum að tryggja öryggi fólks. Að eiga heimili er ekki bara efnahagsmál, það er velferðarmál og þarna eigum við að stíga miklu fastar inn í, bæði í uppbyggingu á íbúðum sem hægt er að leigja út á viðráðanlegu verði en einnig með stuðningi í gegnum húsnæðisbóta- og vaxtabótakerfið.

í samfélaginu. Þar er ég að tala um öryrkja sem þurfa að treysta á bætur almannatrygginga. Enn

bótaflokkur hækkar hér þá lækkar eitthvað annað á móti þannig að einhvern veginn tekst alltaf að halda öryrkjum í neikvæðri stöðu, alveg sama hvernig málum er snúið.

er tekjutengd þannig að hún fer strax niður við fyrstu krónu sem öryrkinn vinnur sér inn aukalega, fer niður um

fær enga heimilisuppbót og framfærsluuppbótin fer niður í 65.089 kr. á mánuði. Ráðstöfunartekjur öryrkja sem býr einn, og fékk 40 ára sitt fyrsta mat, eru 206.355 kr. á mánuði. Mér finnst mikilvægt að draga þetta fram, forseti, til þess að sýna

og svo þeirra sem þurfa að treysta á greiðslur almannatrygginga. Nú fáum við hér til umræðu í þingsal

þetta gagnast þeim og getur verið hvatning fyrir fleiri sem geta farið út á vinnumarkaðinn. En um leið og þau fara út á vinnumarkaðinn þá skerðist framfærsluuppbótin

með 75% mat og greiðslur, með einhverjar atvinnutekjur. Langflestir voru með minna en 200.000 kr. á mánuði og miðgildið um 150.000 kr. á mánuði.

laun. Þetta skulum við hafa í huga um leið og við fögnum því að eitthvert skref sé stigið í átt að því að bæta kjör öryrkja. ÖBÍ réttindasamtök létu gera könnun á stöðu fatlaðs fólks á húsnæðismarkaði. Þar kemur fram að 17% öryrkja hafa mjög miklar áhyggjur af kostnaði við rekstur húsnæðis og 21% hefur frekar miklar áhyggjur, 58% þeirra sem búa í eigin húsnæði en 84% þeirra sem búa í leiguhúsnæði eða við annars konar búsetuskilyrði segja húsaleigu eða afborganir af húsnæðislánum vera þunga eða nokkra byrði. Og ég spyr, forseti: Er einhver hissa á því ef horft er á þær mögulegu tekjur sem öryrkjar geta skapað sér? Það kemur líka fram í þessari könnun að það eru mjög margir og allt of margir öryrkjar sem eru að greiða

eru lausir, og hafa verið lausir í fjögur ár, á milli sjúkratrygginga og sérfræðilækna og sjúkraþjálfara og sjúkraþjálfara bera þeir sem eru langveikir þyngstu byrðarnar vegna þess að kostnaðinum af samningsleysinu er skellt á þá sem þurfa á sérfræðiþjónustu að halda.

Öryrkjar eru ýmist fatlaðir eða langveikir og langveikt fólk þarf að fara oftar

algjörlega óþolandi. Það er óþolandi og ómögulegt að við hér, löggjafinn, höfum ekki breytt lögum um sjúkratryggingar til að koma í veg fyrir að þetta geti gerst. Við þurfum að breyta lögunum þannig að sérgreinalæknir, eða hver sem er sem fær greiðslur frá ríkinu, geti ekki rukkað skjólstæðinga sína líka

af því að ef ríkið semur þá fer meira úr ríkissjóði og það er ekki heldur hvati fyrir sérfræðinga að semja af því að þeir fá hvort sem er borgað frá sjúklingunum.

þá lengjast biðlistarnir líka í þessu ástandi, þannig að það er mikilvægt að taka á þessu.

Þarna var augljóslega mikið bil á milli þeirra sem voru að koma nýir inn og svo hinna sem voru að fara út á sama tíma og íbúum

fóru í störf þar sem eru betri laun og minna álag og meiri frítími. Mönnunarvandinn, sem er stór vandi í heilbrigðiskerfinu, var fyrir löngu ljós og við hefðum getað brugðist við miklu fyrr. Eins og við vitum er mjög margt vel gert í heilbrigðiskerfinu okkar, þökk sé því frábæra starfsfólki sem þar vinnur á hverjum degi við að hjúkra sjúku fólki. En þó að margt gott sé gert er langt því frá að allt virki eins og best verður á kosið. Heilbrigðisstarfsfólkið okkar þarf á fleiri kollegum að halda inni á stofnununum, inni á heilsugæslustöðvunum o.s.frv., því að jafnvel þó að þau hlaupi hraðar og hraðar komast þau ekki yfir að sinna öllum sem þarf að sinna.

önnur störf. Eftir standa hinir sem hafa ekki yfirgefið vettvanginn og verða undir enn meira álagi.

En þetta tengist. Við þurfum peninga inn í heilbrigðiskerfið til að bæta aðstöðu fólks, til þess að bæta launin og til að gera starfsaðstæður aðlaðandi þannig að fleiri vilji koma og vinna að þessum störfum og þeir sem fyrir eru yfirgefi ekki vettvanginn.

komu hjúkrunarfræðingar inn á stofnanir til að aðstoða þegar mesta álagið var, hjúkrunarfræðingar sem höfðu ákveðið að vinna önnur störf. Þau eru til þarna úti en við þurfum að laða þau að og við þurfum svo mikið á þeim að halda og við þurfum að gera vel við þau. Það kostar peninga en ríkt samfélag, eins og við erum svo heppin að búa í, á auðvitað að gera það sem það getur. Eitt af því er að hækka laun og bæta starfsaðstæður og það er hægt að gera fyrir peninga. Núna erum við að ræða fjárlagafrumvarpið og það væri upplagt að taka á þessu máli máli strax en þó eigi síðar en í næstu fjármálaáætlun. Ég vil að lokum, forseti, tala hér um heilbrigðisstofnanir úti um landið. Ég vil vitna hér í umsögn þeirra með fjárlagafrumvarpinu, með leyfi forseta: „Öflugt heilbrigðiskerfi í dreifðari byggðum þessa lands er mikilvægt, ekki bara fyrir þá sem þar búa heldur heilbrigðiskerfið allt. Það skiptir máli að geta veit öfluga skilgreinda þjónustu nærri íbúum þannig að ekki þurfi að koma til óþarfa ferðalaga með tilheyrandi kostnaði bæði samfélagslega og á heilbrigðiskerfið sjálft. Til þess að svo megi verða er mikilvægt að efla þjónustu á landsbyggðinni og gera heilbrigðisstofnunum þar kleift að byggja upp þjónustu frekar en að skera niður. Öflug þjónusta landbyggðarinnar dregur úr miðstýringu og flæði sjúklinga á yfirfulla þriðja stigs þjónustu

heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni þannig að ekki þurfi að skerða þjónustu. Orðræða um heilbrigðisþjónustu á það til að fjalla mikið um sérgreinar og sérgreinasjúkrahús og fjármögnun þeirra en sé alltaf horft þangað er hætt við að lausnin við vanda þriðja stigs þjónustunnar renni okkur úr greipum nefnilega uppbygging fyrsta og annars stigs þjónustu.“ Ég vil taka undir þetta.

Því miður er það ekki svo og þessar stofnanir hafa verið sveltar ár eftir ár. Á öllum þessum þenslutíma sem hefur verið á Suðurnesjum, og íbúafjölgun þar hefur verið mjög mikil, hún er það líka núna á Árborgarsvæðinu, þá er ekki tekið tillit til þess að það þurfi að þjónusta þetta fólk. Þar tala ég fyrst og fremst um heilbrigðisstofnanirnar en það á líka við um fjölbrautaskólana. Það er bara þannig, forseti, að þegar íbúum fjölgar þá kallar það á aukna þjónustu. Ríkið þarf að standa sig þar líkt og sveitarfélögin eru að gera.

alls konar leigukerfi, búseturéttarkerfi o.s.frv. sem eru góð og við eigum að líta til. En það hefur ekki verið gert hér, því miður. því miður. Varðandi framfærsluuppbótina og að taka skerðingarhlutföllin af, þá held ég að það sé mjög góð hugmynd. Það ætti að vera hvetjandi. Hins vegar er hægt að horfa á kostnaðarhliðina ef maður tekur ekki tekjurnar inn á móti og ef þessi 65% eru sett niður í 50% þá kostar það 2 milljarða.

sem veldur því að þeir sem eru fastir í almannatryggingakerfinu lenda alltaf í skerðingum við hverja einustu hækkun. Það skiptir engu máli hvað er hækkað. Það er einhvern veginn alltaf hægt að hengja á

að taka bara þennan hóp og setja hann til hliðar og halda honum í gildru. Það verður einhvern veginn að leysa þá gildru og það þarf að gera það strax. Mér finnst að ríkisstjórnin og hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra þurfi bara að gera betur en að segjast ætla að koma með tillögu 2024.

Við þurfum að kippa þessu í liðinn en samt sem áður er mikilvægt að bæta aðstæður leigjenda,

Hugmyndin með barnabótakerfinu er að jafna stöðu barnafólks og hinna sem ekki eru með börn á framfæri.

Tekjuskattskerfið er ekki eins í öllum hinum norrænu ríkjunum en alls staðar eru fleiri þrep en við erum með og sérstakt hátekjuskattsþrep.

að þetta gangi upp til jöfnunar til lengri tíma. En hin norrænu ríkin eru líka, til viðbótar þessu, að setja aukna fjármuni til barnafjölskyldna til skemmri tíma í ástandinu eins og það er.

Það er einmitt út af þessu, sem hv. þingmaður nefnir, sem verkalýðshreyfingin hefur verið að kalla eftir leigubremsu. Hér hefur verið talað um leiguþak eins og er í mörgum löndum og auðvelt að finna góðar fyrirmyndir að slíku. Ég held

Það er búið að ógna velferð þeirra og húsnæðisöryggi með slíku okri. Við þurfum að verja leigjendur fyrir þessu. Leigjendur eru oftar en ekki með minni tekjur en hinir sem eiga húsnæði og þarna þurfum við að stíga inn í.

Spurningin er þessi: Hvað hefur breyst? Er ekki alveg jafn knýjandi þörf og fyrir ári til að ryðja úr vegi hindrunum til atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega, eins og var þegar við lögðum fram okkar tillögu í fyrra? Hvað hefur breyst?

Frú forseti. Nú er ég ekki í þeirri stöðu að ég geti svarað fyrir stjórnarflokkana í þessu máli. Ég hef hins vegar haft það á tilfinningunni, þegar verið er að ræða kerfið allt, ekki bara frítekjumarkið, að það hafi ekki mátt gera neitt og að menn hafi ekki viljað stíga nein skref til að bæta kerfið vegna þess að öryrkjar hafi ekki viljað taka upp starfsgetumat.

fara þá leið. Mér heyrist hins vegar vera kominn svolítið annar tónn í þá umræðu alla. Orðið starfsgetumat er ekki í umræðunni núna.

frá lægstu launum launamanna finnst mér það vera stóra skrefið sem við eigum að stíga að brúa þetta bil.

af. Við verðum að taka á þessu og það getur verið ágætismarkmið að miða við lægstu laun. Ég tala nú ekki um þegar bilið er svona stórt, þá verðum við að taka það í skrefum. En við verðum að sýna í fjármálaáætlun að við ætlum að fara þessa leið. Það myndum við gera, minn flokkur og flokkur hv. þingmanns, er ég viss um, ef við værum við ríkisstjórnarborðið. Við getum ekki gert annað en að hvetja til þess

Virðulegi forseti. Fjárlögin taka ekkert á heimilunum. Þar er ekkert að finna

ára. Í gær átti ég samtal við fjármálaráðherra þar sem ég fór fram á að sett yrðu neyðarlög til varnar heimilunum. Það virðast engar áhyggjur hjá ríkisstjórninni af því að hækkun húsnæðiskostnaðar, gríðarleg hækkun húsnæðiskostnaðar, er að sliga gríðarlega mörg heimili, heimili sem eru í meðaltekjum og þar undir.

en það hefur verið erfiðara að sannfæra ríkisstjórnina um að þetta hafi haft áhrif á leigjendur. Nú er sannleikurinn kominn upp á yfirborðið og það má þakka hugrökku fólki sem í örvæntingu sinni hefur stigið fram og sagt frá hremmingum Um þetta hefur verið fjallað í fjölmiðlum en það mál sem þar hefur vakið mesta athygli er því miður ekki einsdæmi eins og fjármálaráðherra vildi láta í skína í svörum sínum hér í gær. Leigufélagið sem um ræðir, Alma, eins og margoft hefur komið fram, hagnaðist um 12,4 milljarða á síðasta ári en það vill meira.

að ekki þurfi að hafa neinar áhyggjur af þeim. Þetta er út af brengluðu fasteignamati, það er bara mjög brenglað. Fasteignamarkaðurinn er eins og villta vestrið

Það er reyndar mjög merkilegt að á sama tíma hækkar leiga alveg gríðarlega mikið og það er líka stutt með tilvitnunum í fasteignaverð. Fasteignaverð hefur hækkað þannig að leigan þarf að hækka.

Þeir eiga svo mikið, þeir eru alltaf að eignast meira og meira þannig að í raun ætti leiga að lækka í takti við hækkandi fasteignamat. En svo er ekki. Blindan hjá ríkisstjórninni gagnvart stöðu venjulegs fólks, sem er með meðaltekjur eða minna, er algjör og þess vegna fór ég fram á að sett yrðu neyðarlög til varnar heimilunum, hvort sem er á leigumarkaði eða með lán. Ég vil aftur minna á að leigufélagið sem um ræðir, Alma, hagnaðist um 12,4 milljarða á síðasta ári og þetta félag fékk íbúðir sem fólk missti í hruninu.

Það stefnir í að hagnaður bankanna fari yfir 100 milljarða á þessu ári. Við þurfum því að velta fyrir okkur alls konar hlutum í kringum þetta, eins og t.d.: Ef fólk á leigumarkaði missir heimili sín, hvert á það að fara? Hver tekur við þeim? Fer það inn á félagsmálakerfið? Er það ekki löngu sprungið? Hvert á þetta fólk að fara? Eftir hverju er verið að bíða áður en gripið er til aðgerða til að verja heimilin? Það þarf að verja heimilin með því að tryggja með lögum að enginn, hvorki leigjendur né lánþegar, missi heimili sitt í því ástandi sem nú er. Og það er löngu kominn tími til að koma einhvers konar böndum á leigumarkaðinn eins og t.d. hefur verið gert í Skotlandi, á Spáni og í Danmörku. Einhvern veginn er það svo að fjármagnið á Íslandi ræður lögum og lofum og það kemur einna best fram þegar verið er að ræða um banka og leigufélög og völd þeirra yfir heimilum landsins í nafni græðgi því að þau völd eru algjör. Þessir aðilar virðast vera algerlega óstöðvandi og það yppta bara allir öxlum. Það er ekki hægt að gera neitt. En það er bara ekki rétt, það er hægt að gera ýmislegt.

en ég fór að glugga í jómfrúrræðu mína frá því í fyrra, sem ég flutti 1. desember 2021, og allt sem ég sagði þar er komið fram núna. Ég ætla að leyfa mér að fara aðeins yfir það.

á blússandi verðbólgu, hækkandi vexti og verðtryggingu eða þau áhrif sem þessir þættir hafa á afkomu heimila landsins og ekki neitt á hækkandi vöruverð sem eitt og sér, eins og ég sagði þá, veldur mörgum miklum erfiðleikum, ekki hvað síst öldruðum, öryrkjum og einstæðum foreldrum. Erfiðleikar þeirra voru nægir fyrir og þá þegar var ekki á það bætandi. En það hefur svo sannarlega bæst á það síðan.

Maður ætti kannski að spyrja sig: Hvernig hefur það gengið? En ég spurði þá: Hvernig í ósköpunum eiga hækkandi álögur á íslensk heimili að slá á verðbólgu sem fyrst og fremst stafar af ófyrirsjáanlegum, óviðráðanlegum og utanaðkomandi áhrifum vegna heimsfaraldurs sem hefur haft gríðarleg áhrif um allan heim? Þessar hækkanir höfðu þá þegar aukið húsnæðiskostnað allra íslenskra heimila svo um munaði.

sem tengir húsnæðislán heimilanna við neysluvísitölu sem hefur einnig bein áhrif á leigusamninga sem flestir eru verðtryggðir.

Eigum við eitthvað að ræða þessa fullyrðingu mína frá því í fyrra? Ég sagði þá frá því að á 50 millj. kr. verðtryggðu láni hefði höfuðstóllinn hækkað um að meðaltali 170.000 kr. á mánuði á tveimur árum þar á undan og að það meðaltal myndi óhjákvæmilega hækka á næstu mánuðum og leiða til aukinnar greiðslubyrði sem myndi koma harkalega niður á afkomu umræddrar fjölskyldu.

Ég ætla aðeins að koma inn á það hvaða áhrif verðtryggingin hefur haft bara á þessu ári. Við skulum muna að þeir sem eru með verðtryggð lán munu súpa seyðið af núverandi verðbólgu um alla framtíð, löngu eftir að hún er hætt að hafa áhrif á okkur hin, löngu eftir að við verðum öll búin að gleyma heimsfaraldrinum og stríðinu í Úkraínu. Þegar þetta verður minningin ein fyrir okkur flest munu þau sem eru með verðtryggð lán enn vera að borga fyrir efnahagslegar afleiðingar þessara atburða í allt að 40 ár, ofan á allt annað sem óhjákvæmilega mun líka gerast í framtíðinni. Verðtryggð lán eru flókin afleiðulán og sú eina ástæða ætti að nægja til þess að við myndum banna þau með öllu fyrir neytendur. Þau eru eitraður kokteill en þar sem hann er hægdrepandi getur hann litið út fyrir að vera góður til skamms tíma.

Þá hafði þetta lán hækkað að meðaltali um nær 42.000 kr. í hverjum einasta mánuði. Frá því í ársbyrjun á þessu ári hafa svo reiknast vextir, vaxtavextir og verðbætur ofan á 32,5 milljónir í stað 30 milljóna. Í upphafi árs gaf greiðsluáætlun til kynna að lánið myndi standa í 33,4 milljónum í árslok sem var alveg nógu slæmt og hefði þá bætt við sig að meðaltali 75.000 kr. í hverjum mánuði frá lántökudegi. Þarna var ársverðbólgan, eins og áður sagði, um 6% og útlit fyrir að lántakendur myndu þurfa að borga 7 milljónir aukalega fyrir þetta 30 milljóna lán á lánstímanum, bara vegna þessarar 2,5 milljóna verðlagshækkunar sem var 12 mánuðina á undan. Ég tek það fram að lántakendur myndu þurfa að borga miklu meira, 7 milljónirnar voru bara út af þessum 2,5 milljónum sem þarna höfðu bæst við. Nú blasir við að staðan er enn verri en það og svo slæm að við sem þó höfum haft skilning á skaðsemi þessara lána erum hreinlega í hálfgerðu áfalli. Frá því í byrjun árs hefur verðbólgan hækkað um 3,4 prósentustig og miðað við 9,4% ársverðbólgu og vexti dagsins í dag mun þetta lán standa í um 35 milljónum í árslok og mun þá hafa bætt við höfuðstólinn 80.000 kr. í hverjum mánuði frá því að lánið var tekið. Þar með er ekki öll sagan sögð því að vegna verðbólgu undanfarinna 12 mánaða munu skuldararnir, sem taka á sig vexti, vaxtavexti og verðbætur um alla framtíð, þurfa að borga heilar 30 milljónir aukalega á lánstímanum í stað 7 milljóna eins og í fyrri útreikningum þegar verðbólgan var 6%. Og athugið að það er bara vegna þessa eina árs af öllum 40 ára lánstímanum og bara út af þessum 3,4% sem hafa bæst við frá því í janúar á þessu ári.

um. Eftir fimm ár héðan í frá, þann 1. desember 2027, verður þetta 30 milljóna lán komið í 49 milljónir og hefur þá hækkað að meðaltali um 233.000 kr. á hverjum mánuði í stað 40.000 kr. fimm árin þar á undan.

svo mótsagnakennt sem það er. Ef fram heldur sem horfir mun lánið ekki lækka aftur niður í upphaflegan höfuðstól fyrr en á síðasta ári lánstímans og þá verður greiðslubyrðin, haldið ykkur, komin upp í 2,5 milljónir á mánuði. Til samanburðar má skoða óverðtryggt lán. Fyrsta afborgun þess er vissulega mun hærri en af verðtryggða láninu þar sem vextir eru nú með hæsta móti. En ef valdar eru jafnar greiðslur er greiðslubyrðin sú sama út allan lánstímann og mun lækka um leið og vextir fara aftur að lækka. Í þessu dæmi eru vextirnir 7,25% en 2,1% af verðtryggða láninu. Flestir myndu væntanlega velja jafnar greiðslur nema þeir séu þeim mun betur staddir. Þá myndu afborganir verðtryggða lánsins vera búnar að ná afborgunum óverðtryggða lánsins eftir tæplega níu ár.

Það er komið upp í 62 milljónir á meðan óverðtryggða lánið er orðið 27 milljónir. Greiðslubyrði óverðtryggða lánsins verður þá að öllum líkindum orðin lægri en hún er núna en greiðslubyrði verðtryggða lánsins mun aftur á móti bara halda áfram að hækka upp frá því. Þarna er allur sá ávinningur sem verðtryggð lán eru ranglega sögð hafa löngu horfinn og staðan versnar stöðugt upp frá því allt til loka lánstímans. Það er því óhætt að segja að þessi fyrstu ár séu dýru verði keypt. En eins og fyrr segir er það samt ekki fyrr en höfuðstóllinn fer að lækka sem raunverulega kemur að skuldadögum, þegar lánið nær upphaflegum höfuðstól.

um 24 árum eftir að lánið var tekið en núna er það 39 árum eftir að lánið er tekið sem lánið nær upphaflegum höfuðstól og þá þarf að borga niður 30 milljónir á einu ári. Þá verður greiðslubyrði lánsins 2,5 milljónir á mánuði.

Þetta kann að hljóma fjarstæðukennt — og já, þetta er fjarstæðukennt, en þetta eru staðreyndirnar og stærðfræðin lýgur ekki. Ef miða á við að afborganir húsnæðislána séu ekki meira en 35% af ráðstöfunartekjum þyrftu meðallaun á Íslandi að vera tæpar 14 milljónir á mánuði undir lok lánstímans. það verði raunveruleikinn? Það væri ekki merki um góða hagstjórn ef verðbólga hefði verið það mikil á þessum tíma að laun væru komin í þannig upphæðir, enda myndi það líka bara bíta í skottið á sér gagnvart verðtryggðum lánum sem hefðu þá að sama skapi hækkað enn meira. Það er athyglisvert í þessu samhengi hversu miklu munar á því að verðbólgan hækki um rúm 3% frá því sem var í ársbyrjun því að það hljómar ekki sem mjög mikil sveifla.

Lánið er 13 árum lengur að ná upphaflegum höfuðstól og þegar þar að kemur munar meira en 1,5 milljónum á greiðslubyrði lánsins, allt vegna þess að verðbólgan sveiflast um 3

þegar verðbólga og vextir eru í hæstu hæðum, en þegar tíðin er betri. Hins vegar til að sýna fram á að verðtryggð lán eru ekki skjól. Ég verð alveg svakalega reið þegar ég heyri fjármálaráðherra eða seðlabankastjóra tala um lán sem skjól. Þau eru ekki skjól, þau eru hrein og klár fátæktargildra sem sífellt erfiðara verður að losna úr eftir því sem tíminn líður og eftir því sem ástandið er verra.

Og ef skuldarinn ræður ekki við afborganir óverðtryggðra lána eins og staðan er í dag er hann með því að taka verðtryggt lán í besta falli að kaupa sér gálgafrest og lengja í snörunni áður en allt fer á enn verri veg.

og við sem þjóðfélag munum súpa seyðið af því næstu áratugina vegna þess að það eru mjög margir, þúsundir, sem ekki munu standa undir þessu.

Og hvað erum við líka að sjá núna? Staðreyndin er sú að fjölskyldur sem ekki hafa getað losað sig úr gildru verðtryggingar eða eru fastar á leigumarkaði eru þær fjölskyldur sem hafa hvað minnst milli handanna og standa hvað verst að vígi til að takast á við hækkandi vöruverð og, það sem verra er, ört hækkandi húsnæðiskostnað að auki. Ég spurði því í þessari ræðu minni fyrir ári: Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til að verja heimilin? Ég spurði hvort ég ætti að trúa því að ríkisstjórnin hefði enga stefnu og enga áætlun um að verja heimili landsins fyrir þeirri ágjöf sem fram undan væri og hvort virkilega ætti enn og aftur að setja þau undir náð og miskunn fjármálafyrirtækja.

Það er alveg ljóst að ríkisstjórnin hefur enga stefnu og enga áætlun um að verja heimili landsins fyrir þeirri ágjöf sem nú þegar er orðin og ekki sér fyrir endann á. Ég sagði líka í ræðu minni fyrir ári: Ríkisstjórnin verður að tryggja að vaxtahækkanir Seðlabankans bitni ekki á heimilunum. Eigum við að ræða það eitthvað? Á hverjum hafa vaxtahækkanir Seðlabankans bitnað? Fyrst og fremst á heimilum landsins. Þetta eru einu aðgerðirnar sem farið hefur verið í til að stemma stigu við verðbólgunni, það eru gegndarlausar vaxtahækkanir sem bitna verst á þeim sem skulda mest og eiga Það er engin sanngirni í þessu, ekki til. Ég sagði líka: Hækkun vaxta gerir lítið annað en að beina fjármunum heimilanna í stútfull uppistöðulón bankanna þar sem yfirflæðið var þá þegar svo mikið að einn bankinn greiddi út 88 milljarða í arðgreiðslur í einhverri verstu kreppu sem heimsbyggðin hafði séð um langa hríð. Þar hvorki var né er kreppa. Kreppan er ekki einu sinni komin þangað enn þá, það er gósentíð hjá bönkum og leigusölum í dag, gósentíð. Þeir eru með leyfi frá Seðlabankanum og fjármálaráðuneytinu og öllum, frá ríkisstjórninni, til þess að vaða yfir heimili landsins í nafni þess að þeir séu að stemma stigu við verðbólgunni. Það stefnir í yfir 100 milljarða hagnað hjá bönkunum á þessu ári

Hafa bankarnir ekki fyrir löngu fengið nóg frá íslenskum heimilum? Flokkur fólksins minnir á að fjölskyldur geta ekki hækkað sína gjaldskrá svo að þær geti staðið undir hækkandi skuldbindingum. Þær eru að auki algerlega varnarlausar gagnvart bönkunum og leigusölum því ef þær hlíta ekki afarkostum þeirra munu þær á endanum missa heimili sín. Við erum ekki að tala um samningafrelsi. Það er ekkert samningafrelsi eða valfrelsi í því að velja verðtryggt lán. Það er nauðugur einn kostur. Við þurfum að breyta þessu. Og hvað varðar leigusamningana sem við erum búin að heyra um núna, þetta eru afarkostir, þetta er ekki samningur. Það kemur einn maður eða einn aðili í leigufélagi í þessu tilfelli og segir: Svona verður þetta. „Take it or leave it.“ — Ég bið forseta afsökunar. Það er staðan. Þið getið tekið þetta eða þið getið farið. Ef þið samþykkið ekki það sem við segjum þá eruð þið farin. Og hvert á þetta fólk að fara? Það er skortur á húsnæði. Hvert á það að fara? Og leigan er alls staðar há. Þetta er ekki samningafrelsi, þetta er kúgun, ekkert annað. Þetta er kúgun og þetta er einhver ljótasta kúgun sem hægt er að beita. Það má eiginlega líkja þessu við mafíur. En málið er að ástandið sem við horfum upp á núna var algjörlega fyrirsjáanlegt. Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þennan vanda sem heimilin standa frammi fyrir núna núna ef þjónkunin við bankana og fjármálakerfið og leigusalana væri ekki alltaf algjör. Þetta er orðið eins og ríki í ríkinu. Í krafti fjármagns og fasteignaeignar og fasteignaeignar getur þetta fólk bara farið sínu fram eins og ekkert sé. Ég hef algjöra skömm á þessu. Og já, ég ætla bara að taka undir það sem sumir hafa sagt og einhverjir hafa verið að fleygja fram á samfélagsmiðlum:

alveg sama þó að uppáhaldssælgætið okkar sé frá Freyju. Skiptir ekki máli, við þurfum bara að neita okkur um það núna. Við verðum einhvers staðar að segja: Hingað og ekki lengra. Við verðum einhvers staðar að geta sett niður fætur. Við verðum einhvers staðar að

Það getur verið að einhver annar lendi í þessu næst og það verður næst, börnin þín eða einhver nákominn gæti verið næst. Og þetta næst er komið og við verðum að standa upp fyrir fólk sem er varnarlaust í þessari baráttu fyrir heimili sínu, fyrir að eiga þak yfir höfuðið. Það er farið að meðhöndla það eins og einhvern lúxus á Íslandi að eiga þak yfir höfuðið. Þetta er grundvallaratriði

Það hefði verið hægt að gera eitthvað þá. Það er enn hægt að gera eitthvað en aðgerðirnar eru erfiðari núna en þær verða samt að eiga sér stað. Það kemur ekkert annað til greina. Og ríkisstjórnin þarf að hætta þjónkun sinni við fjármálafyrirtækin eða fjármagnið. Og að fólk, svo að ég bara segi það hér, sem er með 85 milljónir á mánuði skuli voga sér

Ég benti einnig á það fyrir ári að íslenska ríkið ætti tvo af þremur bönkum. Ég sagði að nú þyrfti ríkisstjórnin að beita eigendavaldi sínu og grípa inn í þessa oftöku af varnarlausum heimilum landsins

halda, og ekki heldur leigufélög sem væru að hagnast um 12,4 milljarða. Þau þyrftu ekki á þessum peningum að halda. Ég minnti einnig á það að bankarnir hefðu ekki þurft að hlíta ákvörðun Seðlabankans um vaxtalækkanir og heimilin ættu þær því inni hjá bönkunum. Á þetta hefur ekki verið hlustað. Bankarnir eru mun fljótari að hækka vexti en þeir voru að lækka vexti, það fer ekki á milli mála.

Annað en fjölskyldurnar sem verið væri að færa þeim á silfurfati og þetta sama á við um leigufélögin, þau eru ekki á flæðiskeri stödd. Ég spurði einnig, í ræðu minni fyrir ári, um samfélagslega ábyrgð, hvort bankar bæru enga samfélagslega ábyrgð í heimsfaraldri og hver væri samfélagsleg ábyrgð ríkisstjórnar í heimsfaraldri. Það er hlutverk ríkisstjórnarinnar að verja heimilin. Hún á aldrei getað staðið til baka á meðan stórfelld eignatilfærsla á sér stað frá heimilunum til bankanna og hún á alls ekki að bæta á byrðar heimilanna. Ég sagði: Verði ekkert að gert lendum við sem þjóð áður en langt um líður úti í ófærum með alls kyns hremmingum og ómældum kostnaði sem ekki verður metinn til fjár. Það er ár síðan ég sagði þetta og við erum komin þangað. Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta ef ríkisstjórnin væri ekki algerlega meðvirk með fjármálafyrirtækjum og stæði einhvern tíma með heimilunum,

en ég held að árangursríkasta loftslagsaðgerðin sem hægt er að fara í sé að hlúa vel að heimilum landsins. Áhyggjur af loftslagsbreytingum í fjarlægri framtíð eru sennilega ekki efst í huga fólks sem hefur áhyggjur af því að eiga fyrir næstu máltíð eða hvort það eigi heimili eftir örfáa daga eða mánuði. Fjölskylda sem á ekki fyrir leigu eða afborgunum af húsnæðislánum hefur meiri áhyggjur af því heldur en hvernig heimurinn verður ef býflugurnar hverfa.

áhyggjur sem munu fara vaxandi verði ekkert að gert. Flokkur fólksins mun berjast fyrir því að heimilin verði varin. Fólkið fyrst og svo allt hitt. Heimilin eru ekki fóður fyrir bankana.

Ég á rosalega erfitt með að vera komin inn á Alþingi og að það skipti samt engu máli. Enn er maður bara að reyna að láta dropann hola steininn en hefur engin áhrif. Ég á ofboðslega erfitt með að sætta mig við það og og ég óttast það sem fram undan er vegna þess að áhrifin munu verða langvarandi hjá þeim sem eru með verðtryggð lán. Það mun ekki gerast strax. Það mun jafnvel, eins og ég sagði áðan, allt vera fallið í ljúfa löð

Þannig eru þau fest í fátæktargildrunni. Við getum gert svo margt annað. Við getum t.d. lengt í lánstímanum ef þannig stendur á. Það er ekkert lögmál að lán séu bara til 40 ára

plokka þessi auka tíu ár af þannig að þegar hagurinn færi að vænkast hjá viðkomandi þannig að það myndi enda í 40 árum. En nei, við bjóðum verðtryggð Ef ég færi upp í Kauphöll og ætlaði að gera afleiðusamning sem væri nákvæmlega eins og verðtryggð lán þá fengi ég það ekki vegna þess að slík lán eru bara fyrir fagfjárfesta, enga aðra, nema á Íslandi. Þar er þetta lausnin fyrir þá sem minnst hafa. Ég ætla bara að taka undir það sem

Ég ætla bara að segja við þá sem ég hef verið að berjast fyrir öll þessi ár: Ég vildi óska að ég hefði meiri áhrif og gæti gert meira. En verandi í stjórnarandstöðu er það eina sem ég get gert að hrópa og kalla og reyna að vekja athygli á málunum. Núna krefst ég þess að sett verði neyðarlög til verndar heimilunum.

Þar var m.a. verið að tiltaka breytingar á leigukjörum hjá fólki þar sem leiga var að hækka um allt að 30% á milli ára þegar verið er að gera ráð fyrir verðbólgu upp á 7%.

til að berjast við það sem er að gerast í þessu efnahagsástandi. Það sem leigufélagið er að gera, eins og málið sem hefur verið í umræðu

þetta hægt? Er þetta bara það sama gamla og kemur frá bönkunum? Þetta er bara krafa fjárfesta, þetta er bara arðsemiskrafan. Við erum að hækka hana.

Þetta hefur aldrei verið rannsakað. Það vill enginn vita hvernig þetta fór vegna þess að sú skýrsla verður svakalegur áfellisdómur yfir íslenska stjórnkerfinu. En við verðum

Þetta er, eins og komið hefur verið inn á hér, svokallaður regressífur skattur sem þýðir að hann hefur neikvæðustu áhrifin á lægstu tekjuhópana og minnstu áhrifin á hæstu tekjuhópana.

Og það er gert af hræðslu við að annars muni bankarnir hækka vexti og þjónustugjöld. Í fyrsta lagi hafði lækkun bankaskattsins engin áhrif til lækkunar vaxta, ekki nein, fyrir utan að við erum að horfa á alveg gríðarlegar vaxtahækkanir hjá þeim þannig að þetta hefur engin áhrif. Hvað varðar þjónustugjöld

má ekki láta bankana borga neitt til baka af því að þá gætu þeir hugsanlega hækkað þjónustugjöld. Hversu hrædd ætlum við að vera við þetta og hvers konar ríki í ríkinu eru þessir aðilar orðnir?

það kemur fram af hálfu fjármálaráðuneytisins að til standi að búa til eina stóra ríkisstofnun sem fari með eignarhlut ríkisins í öllum opinberum hlutafélögum.

til þeirra aðila sem nú ætla bæði að stofna þetta nýja fyrirbæri og sjá um söluna á bankanum í áframhaldinu. Ég set rosalega stórt spurningarmerki við þetta

á þeim heimilum sem minnst hafa milli handanna. Samt er það þannig að verðbólgan er að miklu leyti vegna hækkana á hlutum erlendis; hækkunar á olíu, hækkunar á mat og öðru. En hvað gerir ríkisstjórnin? Jú, hún hækkar líka gjöldin sín á þessum sömu hlutum. Einhvern veginn virðist þetta vera vítahringur

Er ekki verið að gera eitthvað vitlaust í þessu öllu saman? Þurfum við ekki virkilega að skilja hvernig við getum unnið saman að því einmitt að lækka þessi gjöld? Ég hefði viljað sjá lækkun á hinum og þessum gjöldum til að koma til móts við þá sem hafa minni

Ákvarðanir þessarar ríkisstjórnar og reyndar bara allra ríkisstjórna, alla vega frá hruni, þó að ég fari ekki lengra aftur, hafa allar verið með fjármálafyrirtæki í forgangi og tekið allar ákvarðanir út frá því. Það er líka bara eins og

Það er eins og það haldi að við séum bara alltaf að ýkja, sem við erum ekki að gera þegar við erum að tala um þessa hluti. Ég hef alveg sagt frá því t.d. að ef ég væri enn þá á kennaralaunum — ég var náttúrlega að kenna alveg þangað til ég fór inn á þing. Ég held ekkert að alþingismaðurinn Ásthildur Lóa sé eitthvað meira virði en kennarinn Ásta Lóa. En ég borga núna jafn mikið í skatta og ég fékk í laun. Ég væri komin í virkileg vandræði sem kennari með allar þessar álögur sem eru í gangi. En ég á eftir að halda mér á floti af því að ég er komin hingað, af því að ég er komin með hærri tekjur. Ég er komin með tekjur yfir meðaltali, alla vegana það. Við sem erum hér megum ekki gleyma okkur í einhverjum fílabeinsturni og halda að allir geti leyft sér, eða að allt sé í lagi hjá öllum af því að það er allt í lagi hjá okkur. Það er ekki svo.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og verð bara að segja að ég er algerlega sammála. Það skiptir máli hvar þú ert og hver þú ert, virðist vera. Ef þú fékkst að kaupa eitthvað á brunaútsölu eftir hrunið

Ef þú þarft að tryggja það að ávöxtunin þín sé góð þá selurðu banka til ættingja og vina.

því fór sem fór. Þessu fólki var bjargað, það skuldaði nógu mikið. En þeir sem voru með húsnæðislán; engin miskunn, ekki nein. Það var fjöldi fólks sem græddi á hruninu og það er enn þá að skara eld að eigin köku. Það

varðandi það sem var verið að ræða hér á undan um húsnæðismál og annað. Eitt af því sem var gert eftir hrun, sem var af hinu góða, var að búinn var til

Alla vega var verið að reyna að nýta gögn. Í dag þá reynum við að segja hér að eitthvað sé gott og að eitthvað sé slæmt en við höfum ekki einu sinni gögn til að vinna með. vinna með. Ég nefndi það í fyrri ræðu að við þurfum að geta tekið upplýstar ákvarðanir. Það er svo allt annað hvort við hlustum á upplýsingarnar. Það er hægt að rífast um það hvort

Fyrsta undirsviðið er utanríkisþjónustan sjálf og stjórnsýslan, sem þýðir þá ráðuneytið, en þarna eru líka sendiráðin, sendiskrifstofurnar okkar og borgaraþjónustan. Þetta er hluti af ríkinu og hluti af þjónustu sem við gleymum mjög oft hversu mikilvæg er. Við munum það ekki fyrr en eitthvað gerist.

Að sjálfsögðu geta þau ekki gert allt en þetta er samt mjög mikilvæg þjónusta og það þarf að auka

Allt eru þetta hlutir sem ég á erfitt með að sjá að við eigum að skera þvert niður um 190 og eitthvað milljónir. Hvernig kemur það niður á okkur Íslendingum sem eigum eftir að fara til útlanda, eigum vini og ættingja sem eru erlendis?

Rafræn skilríki eru föst og tengd við það símakort sem þú ert með í höndunum. Hvað þýðir það? Jú, segjum að þú sért búsettur á Spáni og símanum þínum er stolið. Allt í einu kemstu ekki lengur inn á rafrænum skilríkjum, kemst ekki inn á neitt og þú þarft að fljúga til Íslands

Ég get ekki einu sinni notað netið sem við höfum á heiðurskonsúlum við höfum á heiðurskonsúlum víða um heim til að gera þetta. Vonandi stendur til að breyta því. Þegar kemur að þessari þjónustu við Íslendinga erlendis þá þurfum við að fara að átta okkur á því að við eigum fólk sem býr úti um allt. Ég hef tekið dæmi,

að fá greitt meðlag frá Íslendingi sem býr á Íslandi og þetta eru íslensk börn og íslenskur maki, þá allt í einu erum við búin að ákveða það að viðkomandi eigi ekki að fá meðlagið greitt inn á reikninginn sinn af því að viðkomandi býr erlendis.

Frú forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir skemmtilegt andsvar. Ég er algerlega sammála því, við þurfum

á Spáni eða einhverja fulltrúa á Kanarí, hvort sem það er seðlabankastjóri eða einhver annar, að ef að ef við erum ekki með einhverja á svæðinu þá erum við svo miklu seinni til að bregðast við. Þetta lærðu Svíar t.d. mjög vel þegar flóðbylgjan lenti á Taílandi á annan í jólum 2004.

Það er nú bara þannig að við gleymum rosalega oft að hugsa um notendur þessa kerfis eða kerfa í

Það ætti auðvitað að vera yfirskrift alls þess sem við erum að gera, bæði hér og hvar sem við erum, að reyna að styðja við fólk sem býr við örbirgð og neyð.

þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvað honum finnst um frammistöðu okkar þegar kemur að þessum málaflokki. Erum við sem þjóð, við sem rík þjóð,

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Erum við að standa okkur vel? Ja, ég held að á mörgum sviðum séum við að gera það. Við verðum að vera stolt yfir því hvernig Ísland er að styðja við stofnanir alþjóðasamfélagsins eins og t.d. UN Women. Þar erum við einn af toppaðilunum í að fjármagna, ekki miðað við höfðatölu heldur bara yfir höfuð, þannig að við erum að gera margt gott í því. En það var nú þannig að fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan var gefið út að lönd ættu að eyða um 0,7% af sinni landsframleiðslu í þróunaraðstoð. Við erum í 0,35%. Jú, það var flott að við hækkuðum það úr 0,32% í 0,35% á síðasta ári en það er engin hækkun skipulögð í ár, engin hækkun skipulögð næsta ár á eftir og við erum ekki búin að teikna veginn að 0,7%. Þess má geta að sumar af Norðurlandaþjóðunum eru komnar í 1% eða yfir.

ekki einu sinni hálfdrættingar á við margar þjóðir sem eru í kringum okkur. Það sem mig langar kannski til að nefna við hann í seinna andsvari mínu hér er sá fjöldi flóttamanna sem hingað hefur komið vegna stríðsins í Úkraínu. Við vorum öll sammála um að bjóða alla þá sem óska eftir því að koma hingað velkomna til landsins

Bara það litla sem ég hef fengið að umgangast Úkraínubúa sem hingað hafa komið — þau hafa öll verið þakklát fyrir þann stuðning sem við Íslendingar, ekki bara ríkið heldur líka einstaklingar og fyrirtæki, höfum sýnt.

hvort ekki yrðu sérstaklega teknir peningar frá fyrir Úkraínu til að það kæmi ekki niður á öðrum. Við erum að sjá hungursneyð aukast, við erum að sjá fátækt aukast, við erum að sjá allt á niðurleið í þróunarlöndunum en á sama tíma erum við að skera niður.

eins og allar aðgerðir sem farið var í eftir hrun og kallaðar voru aðgerðir fyrir heimilin var þetta alveg skelfileg aðgerð, alveg hræðileg. Maður sér það náttúrlega í hendi sér að það að setja verðtryggt lán í 110% yfir veðsetningu

gögn til að vinna út frá. Ég held að flestir hafi áttað sig á því að það var mjög margt sem var bara hreinlega ekki hægt að bjarga, alla vega ekki meðan við vorum og erum enn þá með blessuðu verðbólguna sem á þeim tíma fór nú mun hærra upp en við erum að sjá akkúrat núna og eyðilagði allar þær eignir sem fólk hafði unnið sér inn. Það mikilvæga hérna er að

Annað er að ég er ekki sammála því að ekki hefði verið hægt að bjarga öllum. Við erum með húsnæðislán, þau eru til 40 ára. Þarna kemur eitthvert svona absúrd ástand upp — af hverju þarf að láta þetta eina sem

Frú forseti. Ég held að ég og hv. þingmaður séum algerlega sammála. Mig langar líka að nefna það sem, ef ég man rétt, hv. þingmaður snerti aðeins á í ræðu sinni sem var að það það virtist vera allt mögulegt til að bjarga fyrirtækjum þegar heimsfaraldurinn gekk yfir. Þá voru til nógir peningar, þá var hægt að setja pening í þetta og pening í hitt. En ef við þurfum að bjarga heimilunum

ég veit að Píratar hafa flutt ansi margar ræður í þessari umræðu um fjárlögin og ég ætla svo sem ekkert endilega að staldra við í þeirri ræðu sem hér var flutt heldur kannski meira aðeins almennt.

sé óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að vera með íslensku krónuna þótt ég viti að við séum ekki öll sammála um það. En þá langaði mig að spyrja hv. þingmann um það, einmitt af því að við erum svo mikið að tala um vexti og verðbólgu auðvitað í þessari fjárlagagerð, hvort hann deili þessari skoðun minni, (Forseti hringir.) að vaxtabótakerfið á Íslandi

að byggja upp þegar svona lagað gerist sé nákvæmlega vaxtabótakerfið og barnabótakerfið, það séu tvö af þeim tólum sem hjálpa best þeim sem minnst mega sín. Já, ég held að ég geti verið sammála hv. þingmanni um að það er sérstaklega mikilvægt að hafa þessi kerfi þegar við búum í vaxta- og verðbólguumhverfi sem m.a. er hér

þess vegna er ég að pæla í að bæta jafnvel um betur og fara í enn stærri spurningu þrátt fyrir að hv. þingmaður hafi jafn lítinn tíma til að svara. Það er annað varðandi fjárlagagerðina almennt vegna þess að mér fannst ótrúlega áhugavert að fylgjast með því núna fyrr í þessari viku frekar en seint í síðustu viku þegar seðlabankastjóri steig mjög afgerandi inn í umræðuna og fór að tala um að það væri algerlega augljóst að ríkisstjórnin væri ekki með Seðlabankanum í liði í því að ná niður verðbólgu og þar með þá auðvitað vöxtunum líka, þ.e. ríkisfjármálin eru ekki í sama takti og Seðlabankinn vill fara í. Þá langaði mig bara að fá svona smá pælingar frá þingmanninum um það hvort það ekki alveg líta svo á að þegar seðlabankastjóri stígur inn með þeim hætti sem hann gerði þarna sé það hreinn áfellisdómur yfir þeirri fjárlagagerð sem við erum núna að ræða.

Ég lærði eitt mjög snemma í mínu starfi þegar ég fór um heiminn að vinna við hjálparstarf. Það var að ég get ekki verið sérfræðingur í öllu en ég get hlustað á sérfræðinga. Ég get fengið þeirra álit, jafnvel frá nokkrum, og mismunandi álit, og síðan ef ég var sá sem þurfti að taka ákvarðanirnar þá tók ég þær út frá því sem var verið að segja mér. Mér finnst hins vegar dálítið oft í því sem ég hef lesið í þeim fjárlögum sem ég hef flett í gegnum, og þau eru alla vega orðin tvö stykki núna, að það sé meira verið að fara eftir því hvaða hagsmuni vinir og vandamenn hafa heldur en hvaða hagsmuni þjóðin hefur.

þar sem ríkisstjórnin útdeilir gæðunum. Blindrafélagið hefur sent fjárlaganefnd Alþingis eftirfarandi umsögn um fjárlagafrumvarpið 2023 vegna fjárlaga til Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því hversu ofboðslega langt þetta nafn er. Ég hugsa að þegar ég var hálfnuð að lesa það hafi ég sennilega verið búin að missa einbeitinguna, enda hefur Flokkur fólksins lagt fram breytingartillögu sem lýtur að breytingu á lögunum og hún lýtur að því að einfalda nafnið, þetta þunga mikla nafn

„Blindrafélagið gerir athugasemd við fjárlög til Sjónstöðvarinnar eða eins og hún nefnist í lögum Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Töluvert fjármagn vantar upp á til að Sjónstöðin geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Notendum stöðvarinnar hefur fjölgað undanfarin ár og þjónustuþörf þeirra vaxið. Árið 2009 voru notendur 1.200 á skrá en eru nú 1.700. Helst má sjá fjölgun í tengslum við börn með heilatengda sjónskerðingu en einnig má rekja hana til aukinnar vitundarvakningar á meðal augnlækna á sjónskerðingu eldra fólks. Sjónstöðin hefur undanfarin ár verið rekin með halla og er uppsafnaður halli síðastliðinna ára orðinn 40 milljónir. Frá árinu 2009 hefur orðið um 12% aukning á fólki með annað móðurmál en íslensku. Í dag eru þetta um 100 einstaklingar og fer þeim fjölgandi með tilkomu aukins fjölda flóttamanna. Tekið er tillit til greiðslu túlka

Það er aðeins eitt sem ég get sagt. Ef Þjónustu- og þekkingarmiðstöð hefði ekki verið til staðar fyrir mig á sínum tíma þá stæði ég ekki hér.

Það var fyrir Þjónustu- og þekkingarmiðstöð og fyrir Blindrafélagið og fyrir góða augnlækna, ráðgjafa í skólunum og annað slíkt, og með samstilltu átaki, sem mér var gert mögulegt að stunda nám

Ég ætlaði að fara í meistaranám. Ég ætlaði mér að sinna þeim sem áttu bágt. Ég ætlaði að gefa öllum kost á því að leita sér lögfræðilegrar aðstoðar. Ég ætlaði ekki að maka krókinn á því sjálf.

Þess vegna varð Flokkur fólksins til. Það er jú til háborinnar skammar, virðulegi forseti, ef verið er að spara aurinn þegar kemur að því

Mig langaði þar af leiðandi að segja: Það er Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir sjónskerta og blinda einstaklinga sem gerði mér kleift að stunda mína vinnu, stunda mitt nám og aðstoðaði mig við það. Svo er það svokölluð ferðaþjónusta blindra sem ég get nýtt mér að ég hef aldrei getað tekið bílpróf. Það er ótrúlegt frelsi sem ég upplifði komandi úr litlu sveitarfélagi þar sem ég gat alltaf bjargað mér á tveimur jafnfljótum, en það gat ég ekki lengur þegar ég flutti til Reykjavíkur. Ég segi ekkert annað en það að hjarta mitt er að springa af þakklæti og ég vildi óska þess af öllu hjarta að þessi ríkisstjórn sæi sóma sinn í því að vanfjármagna ekki það sem hún ætlast til að Þjónustu- og þekkingarmiðstöð geti gert fyrir fólk sem er að glíma við sjónskerðingu og jafnvel blindu Nú langar mig að halda áfram og vísa í umsögnina: „Kaup og rekstur leiðsöguhunda er nú orðið lögbundið hlutverk Sjónstöðvarinnar en ekki hefur verið tekið tillit til þess nema að hluta.“ Þetta frumvarp fór í gegnum þingið fyrir einu og hálfu ári, um þarsíðustu jól. Það var ekkert annað en það að þingheimur samþykkti allur að koma til móts við blinda og það sjónskerta einstaklinga að það gæti breytt lífi þeirra algerlega til batnaðar að fá það hjálpartæki sem leiðsöguhundur

En nú er komið sjónhjálpartæki sem er höfuðborið stækkunargler sem hvert um sig kostar á bilinu 500.000 til 1 milljón kr. Þetta er alger bylting í lífi sjónskertra í dag og gefur þeim kost og möguleika á þátttöku í samfélaginu sem þeir höfðu ekki áður, ekki áður, eins og t.d. að sjá á töfluna í skólanum, horfa á sjónvarpið, nota snjallsíma, lesa af tölvu og margt fleira. Til að tryggja að úthlutanir verði í samræmi við þarfir fjölda einstaklinga þarf að grípa til aðgerða og úthluta fjármagni sérstaklega til þessara sjónhjálpartækja. Það er talið að um 150 einstaklingar geti nýtt sér þessa tækni, þetta er hrein viðbót við hóp sem ekki gat nýtt sér stækkunar- og hjálpartækjabúnað áður. Með þessu væri verið að tryggja jafnrétti til náms og bætt aðgengi sjónskertra að samfélaginu.

Mér finnst þetta alveg rosalega áhugavert mál enda hef ég verið með nokkrar spurningar, skriflegar fyrirspurnir, til allra ráðuneyta og allra stofnana ríkisins um kostnaðarmat á þeim lögbundnu verkefnum sem þær sinna. Svörin voru mjög skrýtin. Það var bara sagt: Það sem við fengum í fjárheimild síðast er það sem það kostar,

en veitir bara til þess ákveðið háa fjárheimild. Þegar fjárheimildin er búin segja þau: Nei, við fjármögnum ekki fleiri samninga, þrátt fyrir að fjöldi samninganna standi í lögum. Það er skrýtið. Þannig að mig vantar alltaf matið á því hvað kostar að fara eftir lögum. Það finnst mér vera grundvallaratriði sem Alþingi ætti að vita.

sem er búið að vera að ströggla hér með fram og aftur í þinginu um allnokkurt skeið þar sem var kvótasetning. Allir áttu að fá þessa þjónustu. Það er lögbundið. Það eru mannréttindi. Það á að taka utan um þennan hóp

verið að taka bara smábarnaskref í áttina vegna þess að enn þá verða einhverjir skildir út undan. Þessir einstaklingar sem ég er sérstaklega að vísa til núna, t.d. hjá Sjónstöðinni

hjálpartækið sem getur breytt lífi þeirra til batnaðar því betra fyrir þau til framtíðar. En í þessu tilviki þá er verið að jaðarsetja hér heilan hóp af börnum vegna þess að þau fá ekki einu sinni túlkaþjónustu.

bíð þú í bílnum, fatlaði maður sem þyrftir NPA, vegna þess að við eigum enga peninga fyrir þig. Þannig er það nú bara. En staðreyndin er sú að sífellt hefur ríkisvaldið verið að færa fleiri verkefni yfir á hendur sveitarfélaganna, sem eru mörg hver einfaldlega að sligast undan þeim, algjörlega. En í staðinn fyrir að aðstoða sveitarfélögin þá er farið í einhverja flottræfilsvillubyggingar eins og að kaupa hérna í Snobbhill niðri á Austurbakka fyrir 6 milljarða og mublera upp í Svörtuloftum fyrir 3 milljarða í Seðlabankanum. Og

félagsins með langa titlinum sem ég get varla haft eftir hérna. Mig langaði til að spyrja hv. þingmann hvað henni þyki um það að það er stanslaust verið að gefa loforð. Í lögum eru gefin loforð. Við samþykkjum lög á þessu þingi um þjónustu sem á að veita fólki. Svo koma fjárlögin

ofboðslega miklar efasemdir um það, því miður. Við þurfum, hv. þingmaður, að gera eitthvað í þessu núna og koma með breytingartillögu og ná í peninga fyrir fólkið okkar. Við þurfum að hjálpa því.

Það var ekkert mál að henda 2 milljörðum í stólaskipti og eitt nýtt ráðuneyti til að ríkisstjórnin gæti hangið saman, sem gerðist hér á síðasta kjörtímabili. Það var allt í lagi með það.

Mikill tekjuvöxtur hefur styrkt stöðu heimilanna á undanförnum árum og hefur staða þeirra aldrei verið sterkari. Með því að stuðla að áframhaldandi hagvexti verður Ísland í mun sterkari stöðu en mörg nágrannalönd okkar.“ Svo mörg voru þau orð. orð. Þegar ég les þetta — ég spyr um veruleikann. Ég næ ekki alveg í hvaða veruleika þeir eru sem setja þessi orð á blað sem yfirskrift frumvarps sem á að halda utan um þjónustuna við íbúa þessa lands og ekki síst að styðja þá sem höllustum fæti standa í samfélaginu. Mig langar bara spyrja hv. þingmann, sem er nú að beita sér verulega fyrir hagsmunum þeirra sem verst standa: Er þetta ekki bara eitthvert grín? Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Staðreyndin er sú að því miður er þetta nefnilega ekkert grín.

Nú er t.d. verið að hækka leiguna, eins og allir eru að tala um, upp úr öllum rjáfrum hjá þessum hagnaðardrifnu leigufélögum, 30%, takk fyrir, hjá 65 ára gamalli konu sem er öryrki og verður sennilega að segja skilið við sinn leigusala og fara bara á götuna. Mér skilst eigendur leigufélagsins hafi grætt 12,4 milljarða í fyrra. Mér skilst að þau séu með að meðaltali 86 milljónir hvert fyrir sig í tekjur á mánuði en samt sem áður verða þau að hækka leiguna vegna þess að það er svo erfitt árferði hér. Hvernig er verið að verja heimilin? Það er ekkert verið að verja heimilin, ekki einu sinni húsnæðisliðurinn hefur verið tekinn út úr vísitölunni til þess að lækka þá a.m.k. verðbólguna meðan á þessu ömurlega árferði stendur.

Brennivín, sígarettur, hver skyldi nú þurfa það? Það skiptir engu máli hvað hluturinn heitir, staðreyndin er sú að hér mun allt hækka um allt of mörg prósent.

þingmaður vísaði hér í. Ég er enn á því að þarna hafi einhver heilaþoka verið á ferð þegar þetta var sett á blað.

halda. Hv. þingmaður minntist hér á biðlista þeirra sem eru blindir eða sjónskertir á einhvern hátt. Hér hefur líka verið minnst á það að á síðasta kjörtímabili var sett í lög að sálfræðiþjónusta skuli vera hluti af almannatryggingakerfinu. Við vitum um biðlista hjá talmeinafræðingum. Við vitum um biðlista hjá sjúkraþjálfurum af því það eru ekki samningar við þá, sérgreinalæknar eru með lausa samninga þannig að það liggur alveg fyrir að stór hluti af íbúum þessa lands er ekki að fá þá þjónustu sem hann þarf á að halda. En einhverra hluta vegna heldur ríkisstjórnin því fram að hagur heimilanna hafi aldrei verið betri.

OECD, mikið talað um meðaltölin. Það er mikið talað um hvað við höfum það rosalega gott og aldrei haft það betra. Jú, jú, hugsanlega má líta á kjallaraíbúðina sem einstaklingurinn getur engan veginn greitt af og blanda henni saman við villu á Arnarnesi og að meðaltali þá hlýtur þetta að vera alveg frábær afkoma þessara heimila. Þetta er alveg eins og hv. þm. Ásthildur Lóa Þórsdóttir í Flokki fólksins hefur ítrekað sagt: Standandi með annan fótinn í alveg glóandi heitu vatni og hinn í jökulköldu, að meðaltali hefur hún það alveg rosalega gott. Það sem er að gerast núna, það náttúrlega segir sig sjálft, við erum komin hér í vexti upp á 8–10%. Við erum með verðbólgu sem er yfir 9%. Ástandið í rauninni á Íslandi í dag er virkilega dapurt og það er svo langt frá því að heimilin í landinu hafi það gegnumgangandi rosalega gott.